Jankovića, naj naredi policija, kar ima za narediti, in vsi preiskovalni organi. Ampak ko vi toliko nabijate o teh botrih in tako naprej, zakaj pozabite: Depala vas – zastarala; Patria – zastarala; Trenta – kaj se dogaja? Nezakonito pridobljeno premoženje, volvo na gotovino, stanovanja v centru Ljubljane. O tem pa noben nič ne govori. To je pa na vaši strani in je nedotakljivo. To je pa spet krivda udbomafije, golobičev, kučanov, jankovićev in tako naprej. In to je problem. Poglejte, s tega vidika, kar se mene tiče, to, kar delata Janša ali pa Janković, je zaradi mene enako. Dokler se izkorišča politiko za to, da se okorišča na lastni račun, je meni čisto vseeno, ali to dela Janković ali to dela Janša. Ampak ne enostransko potem zakrivati samo eno stran in kazati s prstom na drugo. In pri Vizjaku smo videli točno to. Petan in Vizjak, ko sta sedela skupaj in tam mahinirala, kako oškodovati državo, ni imelo nobene zveze, da je en iz LDS, drugi pa iz SDS. In to je problem.

pa ne vemo, če ima strokovni izpit. Zdaj sem pa jaz kriv, ker ne vemo, ali ima gospod Masleša diplomo in strokovni izpit in ker so stvari zastarale? Glejte, jaz ne morem biti za to kriv,. Jaz sem velikokrat rekel, da policija, tožilstvo bi morala stvari pripeljati do sodne veje tako dobro, da ne bi bil problem v dokazih, v tem, da se sumi podkrepijo in tako naprej. Trenta, kot vem, se dela. Saj se preiskuje, saj tožilci peljejo stvar naprej.

Jaz imam enake vatle, vi jih nimate. Vi mene obkladate z Maslešo. Kaj imam jaz z Maslešo? Kaj to mene briga? Kolikor jaz vem, so postavili gospoda Perša večkrat na laž. Je bila dostavljena. Ne bom se pa s tem ukvarjal. Mislim, da je to tudi stvar za organe pregona. Vi uporabljate te sproducirane afere, da obračunavate z mano, z Levico. Pa da smo v abstinenčni krizi. Od česa? / oglašanje In to je problem. Vi skušate sproducirati neko resnico, ki pa ne obstaja. Zaradi tega mislim, da ima Matjaž še kako prav. Pač ste lažnivec. Vi ves čas producirate neke laži, ker jih uporabljate kot neko sredstvo za diskreditacijo nasprotnikov. To je prozorno kot najbolj čisto muransko steklo. A verjamete, res verjamete, da vam kdo izven tega vašega Twitter vesolja verjame ali pa da naseda na te zadeve? To je odlična taktika. Napadate in stresate to svoje žveplo vse naokoli samo zato, da pač zakrivate svoje stvari. In to sem uvodoma rekel. Mi se danes kregamo o teh zdaj že dejansko nebulozah, medtem ko mislim, da bi se morali resno pogovarjati o tem, kako je, recimo, družba, katere direktor ste bili, preden ste postali minister, Nova 24, bila financirana iz tujine. In ta ista medijska hiša je v bistvu financirala kampanjo vaše stranke. To je nezakonito financiranje iz tujine. iz tujine. Takih afer je na tone. Mi se seveda zdaj kregamo okoli oslove sence, v resnici pa tiste velike, oprostite izrazu, svinjarije, ki jih počnete že ves čas, pa ostajajo na nek način zakrite pred očmi.

Hvala lepa podpredsednica. Moram reči, da po dolgem času slišim gospoda Doblekarja in da tako deplasirane razprave že dolgo časa ne, ne, se opravičujem, ampak sem do zdaj mislil, da je vsaj eden, ki se je resno pripravljal na razprave, ampak kaj takšnega res nisem pričakoval. Ampak okej, saj v bistvu nam je vse dovoljeno, kdo sem pa jaz, da bi sodil, v resnici pravzaprav. Saj, kdo pa sem? Danes smo na interpelaciji gospoda ministra bisera, kot bi sam sebe označil. Pravzaprav nekateri pač ugotavljate, da je izredno bister, mu dajete ene lepe odlike. Ampak v resnici, če smo opazili, pravzaprav nič drugega ne počne cel dan, kot daje samo neke etikete in vrednostne sodbe o posameznikih. Tu in tam navrže nek določen argument in tisto znano staro reklo v komuniciranju, ki so ga začeli pravzaprav v stari Jugi Srbi, ko so začeli kazati slikce. To je postalo sploh popularno na tisti strani, ko kažemo slikce, misleč, da bomo vsi te slikce videli in verjeli, kaj pravzaprav se na njih počne. Sam moram reči, da da v bistvu ugotavljam, da še dobro, da obstaja Zoran Janković, da obstaja še marsikdo drug, na katerega se da obesiti in preusmeriti zgodbo in nenazadnje pozornost.

sam sem za to, da se ga preišče, pregleda, zakaj pa ne, absolutno, ampak ne vem, zakaj zdaj gospod Hojs ocenjuje, kaj je vredno in koliko je vredno. Kolikor vem, že nekaj let ne delate več na tem področju in dvomim, da spremljate cene, dejstvo pa je, da če gremo stran od tega projekta pa na druge projekte, bomo zelo hitro ugotovili, da se cene stanovanj, ko jih objavijo na razpisu, v redni prodaji, komercialni prodaji, se še trikrat potem do konca, ko jih še prodajajo, še spreminjajo in gredo na več. Meseca maja so bila objavljena stanovanja v našem naselju v Črnučah, kjer so jih ponujali po 250, samo tri mesece kasneje so jih ponujali že za 320, isto kvadraturo, in potem kasneje še za 30 tisoč dražje.

Ampak glej ga zlomka, zanimivo je, zakaj gospod Hojs ne govori recimo o projektu Cukrarna, kjer so se delala rudarska dela in je bil projekt neverjetno drag. Zakaj o tem ne govori? Zakaj ne govori o Križankah, kjer se prenavlja streha že tretjič. Ker država ni dala soglasja za fiksiranje te strehe, je podražila država to streho za 2-krat. O tem ne govori. Seveda minister, pravzaprav se opravičujem, to sploh ni minister, gospod Hojs, v resnici ne ve, kaj se dogaja na Ministrstvu za izobraževanje in mu je tukaj oproščeno, pa vendar, zna se pa vtakniti v določene projekte. Kolega Vatovec je rekel danes, da ne bomo govorili o ZNB, ker to ni stvar ministra za notranje zadeve. Ampak ne mi zameriti, on je danes trikrat omenil ZNB. Trikrat se je skliceval na njega. Tako da ne vem, zakaj ne bi govorili o ZNB, zato ker govori, mimogrede, kolegice Škrinjar ni tukaj, ker govori laži. In to konstantno, kar naprej jih ponavlja. Pravi naslednji stavek: »V Državnem zboru ne želite sprejeti ZNB, Zakon o nalezljivih boleznih.« Ne, gospod Hojs, v Državnem zboru je SDS skupaj z Novo Slovenijo sesula Zakon o nalezljivih bolezni in je glasovala proti. Ne boste verjeli, vsi smo debelo gledali, kaj se dogaja, ali se je komu sfrtajčkalo. Vaša koalicija je sesula vaš zakon, ki ga je Vlada predlagala Državnemu zboru, skoraj tri četrt leta ponavljate po vseh medijih slovenski javnosti, kako Državni zbor noče tega sprejeti. Vlada nima večine v Državnem zboru in ne more tega zakona sprejeti. Ne more ga ­– pa veste zakaj? Zaradi tega ker je pošastno neustaven, kadarkoli ga predlagate. Kadarkoli. Notri pišete stvari, ki po neki normalni logiki ne bi mogle iti skozi.

zaradi vaših napak, zaradi vašega nepravočasnega ukrepanja, da ne govorim, kako se Nova Slovenija nonstop hvali s svojimi najboljšim ministrom za delo, družino in socialne zadeve, ob tem da mu je tam največ ljudi umrlo zaradi neukrepanja, nepravočasnega ukrepanja. Toliko samo o tem kaj in kdo želi kaj sprejeti v Državnem zboru. zboru. Jaz moram reči glede na obtožbe in očitke, ki sem jih danes poslušal, kako je v bistvu sindikat glavni krivec za vse in potem, kar je še najbolj grozno, ta sindikat ima izgleda svoje botre, so inštrumentalizirani. Vi to veste, vse imate jasno že zabeleženo in tako naprej. Ne poveste pa, koliko policistov je odšlo iz službe. Policistov, ne govorim o sindikalistih. Slučajno 14 dni nazaj sedim v lokalu na enem razgovoru in prisede človek,

bil 21 let kriminalist za gospodarsko kriminaliteto, na bruhanje mi gre, kaj so naredili iz te policije. Na bruhanje. Samo še direktive in ukazi, kaj smemo in česa ne smemo več početi. In sem šel. Pa nisem šel v nobeno varnostno službo, v neko sorodno, kjer bi imel kot policist znanje.« Ne, z železom se ukvarja.

vključno z vašim prvim človekom policije dr. Olajem, ki nonstop razlaga, da je prizadet. Prizadet dr. Olaj, sem zadnjič prebral v časopisu. Od česa le in kako le? S tem, da je praktično iz vašega kabineta kot državni sekretar, ki je izrazito politično funkcija, prišel na strokovno delo policije in mi mu naj verjamemo, kako dela v strumni vlogi aktivnega profesionalnega policista. Oprostite, jaz ne ne verjamem, ne morem verjeti. Zakaj ne? Ker vam je prej služil kot državni sekretar, ko smo ga poslušali tukaj na Odboru za notranje zadeve, kakšne je klamfedral. Same politične pamflete. In to je strokovni policist. Govorite, da so že v prejšnjih vladah dajali usmeritve in obvezna navodila in zraven to prilagate pri interpelaciji in tako naprej. Jaz ne vidim nič slabega v teh usmeritvah. V končni fazi nobene dileme. Ampak veste, ena razlika je drastična. Tako kot so oni to predlagali ali pa tako, kot to vi danes počnete, je pa bistvena razlika. Bistvena razlika. In hvaliti se, kako je minister Poklukar sam že prej nekaj naredil in ne vem kaj še vse, češ, to sem iz predala ven potegnil, saj to je že prejšnja vlada hotela. Ne vem, če so oni ravno predvidevali na ta način.

morate vi ob sprejemanju zakonodaje imeti pripravljene osnutke podzakonskih aktov, ki bodo veli iz tega. Ste jih imeli? Res? Zakaj potem kričite in kar naprej ponavljate in zahtevate, da morajo do 15. decembra pripraviti pravilnike, če pa ste imeli to že vse pripravljeno? Gospod Hojs, saj boste dobili besedo. Samo umirite se. Jaz sem zelo miren. V redu. Je vse v redu? Okej. Greva po vrsti naprej. Sami Sami ukrepi, kot ste navedli in jih tudi prilagali, češ, kdaj so bili sprejeti, in potem kažete odredbe, kot da ne vemo, kaj je gospod Aleš Šabeder, takratni minister za zdravje, sprejel v prejšnji vladi. Ja, ja, res je. Na Na podlagi teh odredb so se uvedli določeni ukrepi. Ampak ene stvari pa ne poveste: prvič, da je takrat veljal en drug zakon o nalezljivih boleznih, ki ste ga kasneje spreminjali, in kar je še bolj pomembno, da ste vi sami sprejeli določilo, da ste nekaj prenesli na vlado, da bo vlada zdaj skupno nekaj odločala. Če mislite, da vas to dejanje odvezuje in povečuje zakonitost neke odločitve, se motite. Ustavno sodišče je povedalo zelo jasno naslednje: ni problem omejevanje človekovih pravic, kadar gre za izredne razmere. Problem je, da morate sprejeti na ustreznih organih in pa, kar je najbolj pomembno, z ustreznimi akti takšno dejanje, ki pa mora biti sorazmerno in, kar je še bolj pomembno, začasno. In ne more to početi vsakokratnik kar tako. Vi pa še več. V današnjem nastopu zelo jasno poveste, da za ceno človeških življenj bi še bi še enkrat mirne duše sprejemamo odloke po tekočem traku, samo za ceno tega, da bi lahko reševal človeška življenja. Kot rečeno, sem že prej razložil, koliko ste jih reševal. Lahko pa povem neko drugo stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. To, kar konstantno tukaj preprosto ne razumete, bom govoril zelo v konceptu, gospod

je vedno sestavljena iz dveh ključnih pogojev, to sta vsebina in forma. Če ni enega ali drugega, ni več demokratičnih postopkov, vse skupaj pa se mora odvijati izredno zakonito oziroma reciva zelo lepo preprosto, da bomo vsi razumeli, zakonito. In pri vas je zakonitost izginila s tistim trenutkom, ko ste pozabil na formo oziroma niste pozabili, nočete je, ne zanima vas, zaobidete jo in zato je to izredno nevarno za družbo. Če to lahko počnete vi,zakaj zaboga tega ne smejo drugi početi. In se sklicujete na človeška življenja. Nihče vam ne oporeka, da bi se vi s svojimi ukrepi borili, da zaščitite človeška življenja. Ampak Ustavno sodišče in dva predsednika Ustavnega sodišča v preteklosti, eden pred kratkim, eden pol leta nazaj, pred počitnicami, sta zelo jasno povedala, da ste imeli dovolj časa v enem letu in pol, da stvari uredite. In vi jih izgleda – in to je zdaj moja trditev – ne želite urediti, ker vam ta situacija ustreza. Vam ustreza, da zakon o nalezljivih boleznih ni sprejet, zato da vi z odloki lahko počnete, kar želite in kar hočete. A bo šlo na Ustavno sodišče? Seveda bo šlo, ampak bo trajalo nekaj časa, preden bo to razveljavljeno. Vi boste pa v imenu, tako kot je rekel, če se spomnite, gospod Pirnat, da tudi če je nezakonit odlok, ko je sprejet, velja toliko časa, dokler ne bo razveljavljen. In to je vaša praksa in logika vladanja. Ampak, gospod Hojs, to je nezakonito. Tega smo se zdaj že vsi naučili. Še več, pred nami je PKP 10. Vi že predlagate zahtevo po prepovedi referenduma, epidemije pa ni, izrednih razmer ni, vojnega stanja ni, ker ga nočete. Dajte razglasiti epidemijo, ni noben problem, in boste marsikaj lahko počeli. Tisto, kar vi rečete, za ceno življenj, za ceno zaščite ljudi. Ali kot ste rekli zelo lepo v svojem hearingu, citiram, citiram, da ne bo pomote, in citiral bom cel stavek, da ne bo iztrgano iz konteksta: »Kritiki velikokrat povedo, da ta država ni to, za kar smo se borili, za kar smo si želeli. In prav to kandidaturo, kandidaturo za ministra za notranje zadeve jemljem tudi s tega vidika, da morda še nekaj prispevam k temu, da država postane res država in da to, kar pravzaprav verjamem, želimo vsi mi, naredimo v tej državi red.« Zdaj vas pa jaz sprašujem, kakšen red. Je to za vas red? Je to za vas zakoniti red? Oprostite, to ni noben red, to je popolna anarhija, brezvladje, neustavnost, nezakonitost. In kar je še najbolj grozno, ljudje več res ne vedo, kaj je prav in kaj ni prav. Vprašajte povprečnega državljana, kaj sploh danes velja. Saj ne ve, saj ne ve, nima pojma. In kar je najbolj žalostno, niti več noče vedeti, kaj drži in kaj ne. Po čigavi zaslugi? Tudi po vaši. Tudi po vaši, in to zelo po vaši. Na začetku niso ljudje več vedeli, kdo je minister za zdravje, ali vi ali predhodnik Poklukarja, saj ste bili več na televiziji v povezavi z epidemijo kot pa minister za zdravje. Nikjer po Evropi in po svetu niso notranji ministri toliko nastopali kot vi. Ker vam ustreza, tako kot ste rekli v hearingu, vrednota varnosti, reda, discipline in hierarhije, ki ste jo potem tudi razčlenili v samem hearingu, torej zaslišanju za kandidata za ministra, kjer ste razlagali, kako mora stvar funkcionirat oziroma kako bo funkcionirala. In moram reči, da niste toliko odstopali. Danes ste tudi izjavili naslednjo stvar. Vehementno ste »A bom jaz povedal, katere preiskave bodo delali? A bom jaz to naročil?« Ja seveda, gospod Hojs, mi smo vas dobili s spuščenimi hlačami, ko ste dajali jasna napotila, kaj je treba pregledati, kako tečejo te preiskave oziroma so tekle ali kako ste že rekli, revizija, pa me popravite, saj se boste itak oglasili, ampak vam jih bom naštel: za Banko Slovenije 2012, za Pro Plus pri oglaševanju, ovadbe bančnikov NLB pri Farrokh zadevi, pri nakupu žilnih opornic, nepravilnosti na srčni kirurgiji. Skratka, takrat ste dali jasne usmeritve, kaj je treba delati. Veste, kaj ste s tem povedali? Da tudi danes to počnete. Zato vam nihče več ne verjame, kaj je res in kaj ne, čeprav na trenutke delujete zelo prepričljivo. Ampak vam nihče več ne verjame. Ko se pojavite na televiziji, je škoda. Včasih je manj več, veste. Ne obratno. Manj je več. In pri vas je to eklatanten primer, ki funkcionira. Naslednjo stvar, ki sem jo hotel še povedati, je NPU. Zelo zanimivo je, recimo, ko se spomnimo, kako je NPU nastajal in kaj smo takrat govorili in se pogovarjali, ko je NPU bil zelo pomemben kot neke vrste nov organizacijski element, ki bo pomagal policiji pri razreševanju težjih, hujših kriminalnih dejanj in bo imel zato tudi posebna sredstva in posebno organizacijsko obliko, da bo lahko neodvisno tudi odkrival in se loteval teh težkih primerov. Nekaj podobnega so naredili leta 1908 v Združenih državah Amerike, kjer so ustanovili tako imenovani zvezni preiskovalni urad FBI. Verjeli ali ne, zakaj to omenjam? Omenjam predvsem zaradi enega razloga.

razlogom, da bodo olajšali delo in da bodo res zmanjšali ali pa predvsem, kar je najbolj pomembno, povečali preiskave na področju hujših kaznivih dejanj. Zakaj omenjam sploh ta nesrečni FBI? Zato ker se tam niso dogajale afere, ker se tam niso dogajale napake, zmote? Seveda so se. Ampak na kraj pameti jim ni prišlo, da bi zmanjševali funkcijo FBI in ga podrejali in ga dajali v nič oziroma v maltene eno organizacijsko enoto enega oddelka znotraj kriminalistične službe. Nasprotno.

bo, ne more biti toliko neodvisen, ker ga preprosto izničujete v tem sistemu z enim preprostim samim ciljem, da ja ne bo prišel do grdih rabot tistih, ki morajo ostati nedotakljivi. Na koga tukaj mislim? tudi na vašega šefa. Tudi na vse ostale, bom rekel, pomembne politike ali pa gospodarstvenike, ki so tako ali drugače lahko vpleteni, ker jih ne morem obtožiti, lahko se pa zvrsti pa zvrsti nek določen sum na njih in je to seveda problematično. Danes je omenil kolega Grims in je jasno povedal, da smo mi vsi odgovorni v opoziciji za nasilje, ki se je dogajalo na demonstracijah, da smo odgovorni, ker smo premalo precepljeni, skratka, mi smo tisti, ki smo to naredili in smo zaslužni za te rabote. Kolikokrat je treba še ponoviti − kolega Doblekar je en stavek danes izjavil, da se laž toliko časa ponavlja, dokler ne postane resnična. Kolega Grims je mojster za to, saj to veste, kolega Doblekar. Namreč tolikokrat ponavlja že to eno in isto mantro, da potem pobegnemo. Zakaj pa to omenjam? Predvsem omenjam zaradi tega, ker je represija, ki se je zgodila pod vašim vodstvom, veste, zdaj bom tako rekel, tako kot ste razvili teorijo o tem, kako je to bilo vse inštrumentalizirano in vse načrtovano vnaprej, bom zdaj še jaz malo teorijo razvil. Jaz imam pa občutek, da je to vaša igrača in se malo igrate. Ampak da se res dobesedno igračkate. Postavite še gospoda Olaja za direktorja policije, ki vam je inštrument, ker vi lahko samo usmeritve dajete. Ampak pri gospodu Olaju, ker je bil nekoč vaš državni sekretar, v resnici lahko dvignete telefon ali po kakšnem programčku ali pa celo osebno, kot da se igrate na joysticku tam doma v dnevni sobi, se malo igračkate in rečete: »Tam spusti malo solzivca, tam zaprite cesto, tam jih preusmerite, dajte, dajte, dajte, dajte! Jim bom jaz že pokazal vetra, kaj se to pravi!« To je seveda da ne boste tako resno gledali. Tako približno, kot vi razvijate teorijo, kdo vse je vam kaj naredil. Ampak ena stvar je pa jasna kot beli dan. Ljudje, ki so tam bili in ki so to spremljali, so videli, da so v tridesetih letih videli policijo z najhujšim nasiljem nad civilnim prebivalstvom. In to čisto po nepotrebnem. Strokovnjaki, ki delajo na tem področju, so že javno komentirali in večkrat povedali, da so bili določeni koraki policije nepotrebni, nesorazmerni in predvsem z vidika učinkovitosti po doseženem kontraproduktivni. Kar je še bolj pomembno, že vaša raziskava, notranja raziskava je pokazala vrsto nedoslednosti, da ste metali solzivec tam, kjer sploh ni bilo ljudi. Oprostite, kdo, če ne odgovorni ali pristojni minister, ni tisti, ki je odgovoren za takšno početje. Prvi, Prvi, objektivno odgovoren, v nekaterih primerih celo subjektivno. Ampak to je zopet teorija. V normalnih demokratičnih družbah bi preprosto minister, ki se mu zgodijo take nepravilnosti, taki zdrsi, sam odstopil. Ampak vi ne. Zakaj ne? Ker vi itak ne znate odstopiti. Ko ste prvič odstopili, ste odstopili tako, da nihče več ni vedel, zakaj. Zanimivo bo videti. To se bo zgodilo potem, ko ne boste več na tej funkciji. Ampak slej ko prej pridejo vse stvari na dan. Zanimivo bo slišati, zakaj ste takrat tako hitro ponudili odstop. odstop. Ena od teorij je, verjetno ste jo že slišali, da ste se ujeli v prisluhe. In to vi dobro veste. Zato je tudi takratni direktor takoj odstopil, ker je vedel, da je zgodba končana. Glej ga zlomka, potem se je pa zgodil svojevrsten pritisk oziroma hecna zgodba, ki je ne razume niti osnovnošolec, o neodpiranju kuverte, če ravno ste vi to objavili na družbenih omrežjih in je bilo razvidno, kaj je pravzaprav predsednik vlade dobil. V posmeh družbi. O tem govorim. Kolega Doblekar, o tem govorimo. To je posmeh družbe. Ko si prej govoril o tem, da se vsi norca delamo in potem misli družba, da tudi oni to lahko počnejo. Ja, kolega Doblekar, poglej svojega funkcionarja, kaj počne. Ne nam to pripovedovati, enkrat usmeri tja žaromete. In to je problem v naši družbi. Je politika delala napake, ste rekli za svojo vlado. Seveda jih je, smo jih kdaj tudi mi delali v preteklosti. Zagotovo. Naši predhodniki, ki so tukaj sedeli, zagotovo. Ampak, veste, poznam ogromno primerov, ko so zaradi banalnih stvari odstopili in so odšli. Ne bom pozabil svojega kolega Petra Vilfana, ki je bil soudeležen v prometni nesreči pod sumom, da je bil pod vplivom alkohola. Pa ni bil. Pa je vseeno odstopil. Vseeno je odstopil. Vi pa pri vseh teh rabotah, pri vseh teh očitkih ste prepričani, kako delate v resnici, če sem iskren, ni več problem pri vas. Problem je pri prvem človeku vlade, ki to omogoča. Tam je srž problema. Zakaj interpelacija? Mi smo jo dolžni narediti, ne glede na to, ali imamo dovolj glasov ali ne. Dolžni smo jo narediti, ker od nas to pričakuje slovenska javnost. Če ne drugega tudi zato, da imate tudi vi pravico se braniti in odgovoriti na očitke. Zato, spoštovana koalicija, ne nam govoriti, ali so interpelacije potrebne ali ne. To je inštrument opozicije, ki ga moramo narediti že zaradi tega, da vam omogočimo, da poveste svojo plat, ki jo danes ponavljate že nekaj časa.

Govorite, kako se eno leto ni oglasil. Pa saj vam je v nedeljo na intervjuju povedal, zakaj se ni oglasil. Saj vam je povedal. Povedal vam je, da je dvignil telefonsko slušalko Janeza Janše in mu je dal jasno vedeti, da on je predsednik vlade in da eden vodi. Gospod Hojs, prav smešni ste. Kot petletni otrok. Sem vam povedal, da je to vaša igrača. Kot da ste doma. Jaz upam, da ne delate tega doma. Skratka, ko je poklical gospoda Janeza Janšo, mu je povedal, to smo vsi spremljali, da on vodi in da v času epidemije pričakuje, da bo vlada vodila ukrepe, da se rešimo te nadloge

ko se je začelo dogajati to, kar se je začelo dogajati. Če mene vprašate, se je prepozno oglasil. Prepozno se je oglasil.

Mamico ste omenili in nesrečnega otroka v svojem nastopu. Moram reči, da sem bil zgrožen. Omenjali ste, kako je žalostno, ko se je otrok utopil, da je potem sprejela hrvaški azil, čeravno je prej želela priti čez in je bila namenjena nekam drugam. Gospod Hojs, veste v čem je problem? Problem je, da imate vi redno plačo. Problem je, da imate vi relativno urejeno življenje. Da ste funkcionar, ste vpliven mož. No, ta mati nič od tega ni. Ampak prav nič. V stiski je naredila vse, da bi reševala svojo familijo. In to je tisto, kar nekateri še danes nočejo videti, to stisko in bedo teh ljudi. Potem iščejo tisoč in en razlog, da potem takšno smrt spreobrnejo. In poslušamo in gledamo in beremo tvite, nad katerimi se vi ne zgražate, kjer piše, češ, zakaj mati ni naučila svojega otroka plavati. Če je to groza, da se tega ne zavedamo, te nečloveškosti, potem imamo hujši problem, kot si mislimo, da ga imamo. Ker to ubija našo družbo, nečlovekoljubnost. Jaz bom glasoval za nekaj, kar bi moralo biti izglasovano že zdavnaj. In bom tudi tako rekel. Na prvi interpelaciji sem vam rekel, da vi za mene niste minister. In bom ponovil še enkrat, ne niste minister, ste pa biser, kjer biserov ni. Hvala za besedo, predsedujoča. Pozorno sem poslušala Janija Möderndorferja in, ja, moram reči, da se strinjam, postali smo popolnoma neobčutljivi. Ko berem ob utopitvi desetletne deklice, zakaj pa ni šla na mejnih prehod, kjer mi vsi hodimo, ugotavljam, da naša desnica vsak dan znova po tisočkrat, milijonkrat ubije Jezusa Kristusa v sebi. Sramota in sram me je, ko gledam, kaj se dogaja in s kakšno neobčutljivostjo ravnate ne samo s tujci v stiski, to bi še nekako človek razumel, glede na vašo politično agendo, ampak tudi z našimi državljani. To, kar se je dogajalo 5. oktobra, presega vse, kar smo kdaj koli doživeli in videli, pa jaz sem že dolgo časa na svetu, bila sem tudi v prejšnjem režimu glasna, aktivna, toda česa takega, kar je gospod Hojs s to policijo in s temi usmeritvami naredil 5. oktobra, nismo doživeli, in je res preseglo čisto vse. 6. oktobra smo imeli potem Odbor za notranje zadeve, kjer je povedal gospod Grims kot predsedujoči, jaz sem povedala, da me je sram, gospod Grims pa je povedal, da končno nimamo več ljudske milice, ampak moderno policijo. Najlepša vam hvala za takšno moderno policijo. Nad tem se lahko veseli samo psihopat, gospod Hojs. Moderna policija ni več ljudska milica, seveda ni ljudska, kajti ljudi tepe, vi bi rekli temu davkoplačevalci, ljudje plačujejo in vi delate z njimi grozljivo. v bistvu sem jaz precej žalostna ta trenutek, kajti mi smo tukaj v eni zelo absurdni situaciji. Drugič interpeliramo ministra, ki je odstopil sam. Tega ni na svetu nikjer. In če si naj mislim, zakaj je odstopil, kot je že prej kolega Möderndorfer govoril, verjetno zato ker je bil užaljen, ko so preiskovali prvič ministra Počivalška brez njegove vednosti. In takrat mu je verjetno njegov šef Janez Janša rekel: »Kaj boš odstopal kot užaljena princesa. Pojdi tja, zato sem te tja postavil, da to urediš.« In vam je dal popolnoma odvezane roke. Tako tudi počnete, ker ste zelo zaželen sodelavec tega radikalno skrajno desnega politika, ki vlada po mafijskih principih, kot smo že nekajkrat ugotovili. S temi vašimi odvezanimi rokami, ste postali res nadminister in desna roka predsednika vlade. Tako da se zastopite na film,

nismo v kinu, jaz razumem, da ste cel dan tukaj, ampak je neprimerno, da jeste v dvorani. Masko dajte gor, ker ste na javnem prostoru. Zunaj imate sobo za vlado, kjer lahko spremljate sejo. Gospod Hojs, prosimmalo spoštovanja. V dvorani se ne je in niste v kinu. Tako da prosim. Razumem, da ste od devete zjutraj tu, zato sem vas pa prosila, da greste pomalicat tja, kamor to sodi. Nihče vam ne očita, da niste v dvorani, ker vsi vemo, da obstaja soba za vlado, kjer lahko spremljate sejo.

sedeti naslonjen na stolu in malicati in jesti ne vem kaj. Nismo v kinu. Prosim vas lepo za malo spoštljivosti tudi do institucije, ki jo vi predstavljate. Kolega, na mestu, kjer jaz sedim, jaz ne smem zapustiti svojega mesta in seveda je voda tukaj, da si splaknem grlo, če dovolite. Vi pa lahko kadarkoli vstanete s stola in greste ven spit požirek vode. Vsekakor pa ni primerna ta dvorana za to, da se je kokice, arašide ali karkoli drugega. Lepo vas prosim, dajmo malo spoštovanja tudi do institucije, ki jo predstavljamo. Jaz se vam opravičujem, kolegica Tomić, da sem vas prekinila v vaši razpravi, ampak tudi kamera je kazala ministra Hojsa, in se mi je zdelo popolnoma neprimerno tudi za tiste, ki morda spremljajo interpelacijo, da to gledajo, predstavnike vaše vlade.

spoštovanje prava, človekovih pravic, odnosov pod to vlado zdrknilo res v nadstropja pod Ko misliš, da ne gre nižje, oni zvrtajo novo luknjo v aroganci, nesramnosti, ustrahovanju, manipulaciji, lažeh. In potem vsakič znova ponavljajo, da je laž nesmrtna duša komunizma. Sprejmite s to svojo večino končno zakon o lustraciji, da vsi, ki so bili kdaj člani Zveze komunistov, nimajo kaj početi v politiki ali gospodarstvu. SDS se bomo rešili, kajti je edina stranka, kjer se je predsednik šolal v Kumrovcu in ki vodi stranko po komunističnih principih. In vi kar naprej s prstom kažete. Ko vas ujamemo na čemerkoli nečednem, kažete s prstom. In potem imamo od Jankovića, Golobiča, Kučana, mislim, da gre za kolektivno paranojo, ki je verjetno bolj potrebna kakšne terapije. Kar naprej imamo naši, vaši. Sploh ni važno, da človek kaj ve. Ampak če je naš, lahko počne vse, kar hoče. In potem imamo eno za drugo te interpelacije, ki seveda niso iskanje dlake v jajcu, kot reče gospod Doblekar. Tukaj so krzna, ja, jajc več sploh ni. Eno samo krzno je, nimaš več kaj iskati. In ta minister, minister Hojs, ves čas dokazuje, da je res strokovno popolnoma nekompetenten za svojo funkcijo. On ima nek spisek želja, ki ji reče vsebina, in popolnoma nič ne upošteva ne ustave, ne zakonov, misleč, da njegov pogled na svet je pa merodajen za vse. Kakšna neskončna samozavest. In kdo vam daje to samozavest? Vsi govorijo v svojo obrambo, kot izgovor je epidemija, ki to ni, ki ni razglašena. In potem strašansko ploskate, ko Vizjak s 43 glasovi in samo 28 za prestane interpelacijo. 43. Zmanjkali so samo 3 glasovi. In isto z Dikaučičem, isto s Simono Kustec, Počivalškom. Mi moramo ljudem dati te interpelacije, kajti vsi nam rečejo: »A vi kar molčite, kako lahko sploh sedite z njimi, zakaj ne odidete, zakaj ne obstruirate?« Vendar naše delo je, da smo do volitev tukaj z vami, sedimo z vami in skušamo vsaj z argumenti nekaj doseči, seveda po Poslovniku Državnega zbora. zbora. Veliko grehov se je nabralo pri tem ministru, kot smo jih v dveh interpelacijah že navajali. Jaz bi se zdajle dotaknila vendarle protestov. Protestniki so bili od prvega dneva, ko je nastopila vlada Janeza Janše, vsak petek. Bili so miroljubni, ampak policisti so dobili nalogo, da kaznujejo ljudi, ki spoštujejo ukrepe, imajo distanco, polagajo samo odtise stopal, dobili pa so visoke kazni. Potem smo imeli fazo, ko so brali ustavo in s tem želeli povedati, da se jim kršijo ustavne pravice, pa so jih policisti odnašali v marice in jim pisali visoke kazni. Minister Hojs si je pa želel bolj krvavih protestov. In kaj se je zgodilo? Glej ga zlomka, kot on zelo rad reče, pojavili so se rumeni jopiči kar naenkrat na teh protestih. Kot antiprotest, protiprotest, karkoli.

Pa ne rabite vi verniki esdeesovi pa janšelogi kar naprej odkimavati in mi skakati v besedo. Jaz sem bila tiho, da sem poslušala skrajne nebuloze in si zapisala, na kaj bom odgovorila, ko pridem na vrsto. Vi tega niste sposobni. In to je problem tega državnega zbora in te države, da vi preprosto niste sposobni sodelovanja in niste sposobni slišati druge plati. To z demokracijo, dragi moji, nima nič opraviti. Skratka, ko pet fantov, enako oblečenih, s kapucami, gleda v mobitele in med mirnimi protestniki kar naenkrat skočijo v zrak in začnejo razbijati. Kdo jih vodi? Zakaj policija tega ne uredi? Držite se za glavo, kolegica! Ste videli sploh, kaj se dogaja na ulici? Niste. In potem seveda Hojs te iste fante imenuje bisere, ki se jih meče komu drugemu kot svinjam, se pravi, ljudem, ki mirno protestirajo. Problem te vlade je, da dejansko ščiti kriminalce. Kriminal se je razpasel, ampak to na najvišjih vladnih nivojih. In tukaj vidite, bi se morali zamisliti. Potem pa govorijo, »uboge mamice z vozički«. Poglejte, protestniki nikoli niso ogrožali ubogih mamic z vozički in nehajte manipulirati. Če je kdo uboge mamice z vozički ogrožal, pa da še jaz malo glumim Grimsa in ministra, ki tako rad kaže slike, tole je otroško igrišče, popolnoma zaplinjeno, niti enega protestnika ni tam. So pa otroci, ki so se razbežali in uboge mamice z vozički so bežale s teh otroških igrišč. »Sramota, sramota, sramota,« bi rekla vaša kolegica, ne bom govorila imen. Več kot sramota, veste. In ti protesti so bili samo izkazovanje moči. V skladu s smernicami Amnesty Intenational o uporabi sile se solzivec lahko uporablja samo in zgolj v primerih, ko je nasilje splošno razširjeno, da bi se razgnala množica, in samo v primeru, da nasilja ne ustavijo nobeni drugi načini. Izstrelkov s kemičnimi dražilnimi sredstvi ni nikoli dovoljeno izstreliti neposredno v ljudi. Če se solzivec uporablja, se je treba izogibati ponavljajoči se ali daljši izpostavljenosti in nemudoma slediti postopkom dekontaminacije. Solzivec je treba uporabljati v najmanjši možni meri in šele po podanih jasnih opozorilih. Izogibati se je treba ponavljajoči se ali daljši izpostavljenosti. Pri uporabi solzivca mora policija vedno upoštevati, da je v osnovi neselektiven, kar pomeni, da lahko vpliva na navzoče, ki niso vpleteni v nasilje. O tem vam govorim, ko vam kažem, otroci niso bili vpleteni v nasilje, pa jih je policija zaplinila po navodilu in komandi, ve se, koga. Policija je sama povedala, da je izstrelila več kot 400 nabojev solzivca. Kronist,

petdesetih letih, veste, kje vse in kaj vse je doživel, do tiste slavne aretacije Janeza Janše, do protestov, ko nihče ni ljudi tepel, ki so mu protestirali v podporo, nikoli ni doživel policijskega nasilja. Zdaj se mu je zgodilo, da je dobil solzivec direkt v obraz. Pa če je kronist 50 let, morate vedeti, da ne gre za najmlajšega človeka, predvsem pa fotograf s fotoaparatom ni nekdo, ki bi kogarkoli ogrožal. In je popolnoma nedopustno, da kdorkoli takemu človeku vrže solzivec v obraz. Sramota, sramota, sramota! niso imeli nobenih zadržkov, da tako velike količine solzivca spuščajo v gosto naseljenem območju, tako da so ta solzivec krepko vdihavali tudi nedolžni mimoidoči, starejši in otroci. Da ne govorimo spet o policijskih konjih in psih, ob tem, da so na policiji vedeli, da bo prišlo do do stresanja solzivca. To, kar vi govorite in kako sprevračate resnico, je grozljivo, je nevarno. Preprosto nevarno je to, kar počnete. Ignoriranje odločitev sodišč, pa kljub temu da so bile vedno vse odločitve sodišč jasne in so vam jasno tudi povedali, da odloki in ta postopanja kot v izrednih razmerah dejansko niso dopustna. Predsednik Ustavnega sodišča je tudi pri zadnji blamaži vlade, pri pogoju PC, izrecno povedal javnosti pa tudi vladi, da ste ta čas že zamudili. To je bilo marca 2020. Zdaj res ne morete več reči, da rešujete življenja in da ljudi kaznujete zaradi neke nuje in naglice. In potem nam očitate ZNB. ZNB ste sami vložili na Odboru za zdravstvo in drugi dan sami umaknili. Pa dobro, ali vi sploh veste, kaj hočete, razen tega da hočete ljudi popolnoma zmesti?! In potem, ko so ljudje popolnoma naveličani, ker ne vedo več, kaj velja danes, kaj ponoči, ko se sprejemajo ti odloki, in ljudje v nedeljo zvečer ne vedo, kaj bo v ponedeljek veljalo. In ko se jim utrga, takrat jih je pa treba tepsti. To je tako kot uboga žena, ki pride vsak dan domov in dobi od moža, ki je poln sebe, verjetno alkoholiziran in ima težave, dobi batine in ta žena bi ga morala imeti rada. Ne gre, ne gre, na silo ne gre. Spoštovanje do ljudi je ključ do vsega. In vsak državljan in državljanka Slovenije si zasluži spoštovanje. Kdor dvigne roko na lastni narod dobro veste, kdo je to počel v zgodovini, ki jo tako radi omenjate. prelagati odgovornost na vse, pa na prejšnjo vlado, pa na Ustavno sodišče, pa na prazna skladišča, pa na tiste, ki so vrgli puško v koruzo, pa vlada dela super, dobro, pa Kar naprej citirate neke nebuloze in neke stavke, ker mislite, da če boste tisočkrat ponovili to laž, da se bo prijela. Žal, vse več ljudi je spregledalo in vidi, da to ne bo šlo.

Jaz se čudim, da je še vedno tako, ampak v to se res ne moremo mešati. Uzurpacija policije na celi črti. Obiski strankarskih veljakov pod pokroviteljstvom ministra za notranje zadeve na policijskih postajah so dejansko neposredna kršitev ustavnega načela iz četrtega odstavka 42. člena Ustave. Ustave. Kršite ustavo, zakone, procedure, ne vem, osnovne medčloveške odnose. In vam se zdi to vse saj veste, bila je ena knjiga o rabotah Janeza Janše z naslovom Kaj nam pa morejo, in dobesedno − kaj vam pa moremo? Vedno boste našli dovolj nekih podpornikov iz strank, ki niti ne obstajajo več, v tem državnem zboru, da boste plavali do konca. Vendar dejansko upam, da bo končno čim prej prišel ta april in da nam bo prinesel pomlad. Hvala.

gospod Hojs je bil tukaj res od 9. ure zjutraj v dvorani. Tako da ni primerno ali pa korektno, da zdaj, ko je šel pač ven opraviti svoje potrebe, ga naslavljamo, kot da ga ni tukaj oziroma da ne posluša. Verjamem, da posluša vsako razpravo. Če pa ne, ga bodo o vsebini obvestili kolegi. Tako da dajmo biti korektni, če smo že prej rekli, da se spoštujejo tudi vsa hišna pravila, da se v dvorani ne je. da je zadoščeno tudi opozorilom, ki so prišla s strani koalicije. Ja, kolega. Sem korektno povedala, ne? Hvala. Naslednji ima besedo gospod Aleksander Reberšek, za njim gospa Lidija Ivanuša. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Najprej se moram odzvati na besede poslanca Janija Möderndorferja, ki je rekel, da zaradi naših napak, zaradi nepravočasnega ukrepanja je zaradi nas umrlo največ ljudi. Poslanec LMŠ je pojedel vso pamet tega sveta, ko je v opoziciji. Ko je bilo pa treba sprejeti odgovornost, ko so imeli škarje in pa platno v rokah, pa so metali puške v koruzo. Naj spomnim, poslanec Jani Möderndorfer ni samo prvi po poslanskih prestopih, ampak je tudi prvi, ki je v tem hramu demokracije snel masko in jo pospremil z besedami: »Jaz tega ne bom več nosil.« Vse jasno? Drugače pa je interpelacija legitimno orodje opozicije. Sploh pa so interpelacije priročne za opozicijo KUL. Dajte mi povedati, kaj bi vi v opoziciji KUL počeli, če ne bi bilo interpelacij, STA, delegiranih tožilcev, glupih davkov. Povejte mi, kaj bi počeli. Ja, nič ne bi počeli, ker enostavno nimate vsebine. Nimate vsebine in zato vam take interpelacije pridejo še kako prav. Rešili smo problem STA, rešili smo problem delegiranih tožilcev. Kaj vam torej ostane? Ostane vam sklicevanje takšnih sej oziroma interpelacij. Zato bomo danes tole trajbali 17 ur in od te razprave, od te interpelacije naši državljani enostavno ne bodo imeli ničesar. Polna usta so vas v Levici, ko je govora o varovanju človekovih pravic. Medtem ko ministru Hojsu očitate, da je oviral neprijavljene in nasilne proteste, politiki opozicije KUL fizično blokirajo potek prijavljenega shoda Pohod za življenje. Kot da to še ni dovolj, ste to naredili pod sloganom Patriarhata ne razbijajo rože − kamne v roke. In kot da še to ni dovolj, vodja Poslanske skupine Levica poslanec Vatovec iz slogana Kamne v roke in iz enega najhujših zločinov in kršitev človekovih pravic kamenjanja dela sarkazem tu v tej dvorani. A ste normalni? Odgovor se ponuja kar sam: niste. In bog ne daj, da pridete na oblast. V KUL ministru očitate, da je nasilno zatrl miroljubne proteste. Povejte mi, kaj so to za eni miroljubni protestniki počeli na ljubljanski obvoznici. Kaj bi bilo, če bi takrat, ko so zaprli cesto, ljubljansko obvoznico, mimo pripeljalo reševalno vozilo na nujni vožnji, ker vemo, da velikokrat odločajo sekunde? Povejte mi, kaj bi se zgodilo. Protestniki so zaprli ljubljanske ulice, mame so bile na poti v vrtec po svoje otroke, pa so obstale sredi ceste. To so za vas miroljubni protesti? Mnogi ljudje, ki so tisti dan trdo delali so bili ujetniki v prometu, ki so ga zaprli po vašem mnenju miroljubni protestniki. Zdaj pa dejstvo: za nasilje na protestih so bile odgovorne nasilne in dobro organizirane skupine izgrednikov. Mimogrede, na te proteste ste vabili tudi poslanci KUL in se celo fotografirali na protestih. Za glasove na volitvah, vse. Zaradi dobro organiziranih izgrednikov je bila policija primorana uporabiti plinska sredstva, policijski helikopter in nenazadnje tudi vodni top. Povejte mi, kako je mogoče, da je bilo poškodovanih 15 policistov in več posameznih objektov. objektov. Če so bili protesti miroljubni, kot sami pravite, zakaj so policisti pridržali 33 kršiteljev? Če so bili protesti miroljubni, kot pravite, zakaj so napadli novinarje, ki so samo opravljali svoje delo? Če je bil protest miroljubne narave, ne razumem, zakaj ga organizatorji niso prijavili? V čem je problem, zakaj niste miroljubnega protesta prijavili? Vsa vaša debata, ki jo danes izvajate v tem hramu demokracije, je povsem čustvena in niti malo ne zdrži strokovne presoje. Enostavno igrate na čustva ljudi, v besedah ste dobri, zmanjka pa vas tam pri najpomembnejših − to je pri dejanjih. Na vsa ta in na številna druga vprašanja in na vse te pomisleke danes odgovarja minister. Najverjetneje ste vsi v KUL že prepričani, da boste interpelacijo podprli, ne glede na to, kaj bo zdaj minister povedal. To priča tudi vaša udeležba na tej seji v tem trenutku: štirje poslanci opozicije Najverjetneje že vsi veste, da bo minister interpelacijo tudi prestal. Zato se sprašujem, zakaj je torej potrebno 17 ur mlatenja prazne slame, ko pa vsi vemo, da bo minister interpelacijo prestal. V čem je pravzaprav problem? Za kaj danes pravzaprav sploh gre? Vedno želim priti v srčiko problema, za kaj gre. In rad to povem tudi ljudem, da bodo lažje razumeli. Kulovcem se tresejo hlače. V politiko prihaja Golob. Dnevno nastajajo nove stranke in vse te stranke bodo jemale volilne glasove vam, dragi spoštovani politiki KUL. To je dejstvo. Glavna poanta današnje interpelacije je delati kraval. Delati je treba galamo, da se nas sliši, da se sliši stranke KUL, da se nas sliši: tukaj smo, prisotni smo. Če je v preteklosti v prazen bazen skakal samo LMŠ, zdaj skače cela opozicija. Volitve se neizmerno bližajo in KUL dela vse, da nabira svoje volilne glasove. Najbrž ne mislite, da KUL štiri mesece pred volitvami igra karte in pije pivo. Na ulici pa je veliko ljudi, tudi potencialnih volivcev, in KUL se boji konkurence. Enostavno se boji Goloba. To je dejstvo. In zato utrujate narod s takšnimi sejami, interpelacijami, kjer se izvaja predstava za javnost. Predstava za javnost, ki traja 17 ur. ur. Danes tukaj poteka tudi boj za oblast. Kot je rekla vidna predstavnica opozicije KUL, prihaja evropski denar, važno je, kdo ga bo delil, predvsem pa je važno, kdo ga bo dobil. In v tem je poanta. Boj za oblast in boj za denar, čisto nič druga. Da poslanci KUL našim državljanom povedo: »Glejte, tukaj smo, volite za nas, ne volite drugih, volite KUL.« Za to gre. Gre za glasove na volitvah, ne za interpelacijo. Briga KUL za interpelacijo. Gre za poceni piar. Poleg tega pa kulovci še tisto, kar sami govorijo, ne verjamejo. Namesto da bi kaj konkretnega naredili v tem hramu demokracije, 17 ur razpravljamo in narod nima od tega čisto nič. In tudi ne bo imel čisto nič. Dajte mi povedati, kako naj ljudem razložim dejstvo, da smo sposobni 17 ur v teh hramu demokracije razpravljati, nismo pa sposobni pritisniti na en gumb, kjer bi ljudem, vsem ljudem, ki delajo v javni upravi in tudi v gospodarstvu, povečali plače. Smo pa sposobni 17 ur tu razpravljati in govoriti in narod ne bo imel nič od tega. In še večja parodija, vi v KUL ste sami pozivali državljane na proteste, prilivali ste olje na ogenj in potem se je zgodilo, kar se je zgodilo. Sedaj pa sklicujete takšne seje, interpelacije, kjer ministra za vse obsojate in izvajate predstavo za javnost. Vi v KUL pa niste čisto nič krivi. Zato imam za KUL samo še eno sporočilo, in to je: sKULirajte se. Hvala.

Toliko populizma, kot prihaja s tiste vaše strani, mislim, da ga ne premore nihče drug in nobena druga stranka razen NSi. Dejstvo je, da je minister interpeliran drugič na osnovi dejstev, ki so pojasnjena v interpelaciji, dejstva ki smo jih že povedali, dejstva ki jih je že ugotovilo in jih še ugotavlja preiskovalna komisija, da je šlo in še gre za tipično politično vplivanje na policijo, da se minister osebno ukvarja z določenimi zadevami in preiskavami, se direktno vtika v stvari, ki so sicer minorne zadeve in z opravljanjem njegove funkcije nimajo nič skupnega. Dejstvo pa je, da v stranki NSi imate radi selfije s tistimi ki jim odrekate podporo, to smo javno videli. Lažete javnosti in lažete pravzaprav sami sebi. Verjetno zato, ker vam je Janez Janša očitno do danes že dodobra strl jajca. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Lidija Ivanuša, za njo bo dobila besedo Maša Kociper. Izvolite. Spoštovani podpredsednik hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Pred nami je dokument, ki naj bi v sedmih točkah opisal, zakaj je minister Aleš Hojs danes tukaj. Prva točka, odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v Sloveniji. Soodgovorna pa bi naj bila tudi sedanja vlada in vsi ostali ministri. Celotni svet se bori proti pandemiji covida-19, vi pa obtožujete ministra Hojsa in celotno vlado za stanje in stanje Pa poglejmo. Avstrija na primer je v nekaterih deželah šele v petek sprostila dvotedenski lockdown. Dunaj se bo odprl šele danes. Avstrijsko pravilo je PC, ali si prebolel ali pa si cepljen. Testiranja več tam ne veljajo

Od 1. 2. 2022 bo vsak necepljen plačal tudi 600 evrov kazni, ki se bo ponavljala vsake tri mesece. Kaj se dogaja še drugje po svetu? Nova Zelandija je za mesec dni zaprla državo, na ulico pa postavila vojsko, ki je hkrati pomagala ljudem in skrbela za red. To pri nas v nobenem primeru ne bi bilo izvedljivo zaradi naše leve opozicije, ki nas ves čas obtožuje diktature. Sama jo pa močno izvaja kar mimo poslovnika tudi v Državnem zboru. Nizozemska je pravkar sprejela lockdown, ki bo trajal čez praznike. Tudi druge države sprejemajo podobne ukrepe, ampak kolegi iz opozicije malodane trdijo, da pri nas takega virusa ni, takih nevarnosti Ne, pri nas krizne razmere ustvarja gospod minister Aleš Hojs. Morda pa se opogumi kdo iz opozicije in okrivi še za ravnanje drugih držav. Morda je Aleš Hojs odgovoren tudi za lockdown v Avstriji. Glede na povedano iz vrst opozicije, se ne bi čudila takšnim trditvam. V 2. točki ministru očitate prekomerno uporabo prisilnih sredstev policije med protesti v Ljubljani. Spoštovani, med nami je virus, ki se širi predvsem, ko si brez zaščitnih sredstev v bližnjem kontaktu z drugo osebo. Ker se večina tega zaveda in zaupa stroki, smo zelo omejili druženje in obiske, predvsem obiske starejšim. Omejili smo nepotrebne poti in se odločili, da bomo kakšno kavo v družbi kolegov prestavili na kasnejši čas. Zavedamo se, da neodgovorno ravnanje zbiranja in druženja lahko pomeni resno nevarnost za šibkejšo družbo. Pa ste vi v levi opoziciji velikokrat oteževali in otežili delo pri zaščiti ljudi proti pandemiji covida-19. Zadnje časa lahko spremljamo tudi zgodbe mladih, zdravih ljudi, ki so zboleli za hudo različico covida in je njihovo okrevanje dolgotrajno. Tukaj opozicija še vedno trdi, da se je uporabljala represija.

Dovolilo se je žaliti oblast, napadati poslance in poslanke, groziti predstavnikom vlade. Prišlo je celo do nekaj nasilnih napadov. Enega teh je izvedel gospod Zlatko nad kamermanom Nove24. Policijski prijemi so bili vseskozi v skladu z zakonom. Nikoli se niso uporabili čez mejo potrebnega, in to veste tudi sami. Nikogar naši policisti niso pretepli ali odvlekli, tudi ko so jim protestniki pljuvali v obraz in provokativno špricali, če se spomnimo, z malimi črnimi vodnimi pištolicami, so tam stali, tudi zmrzovali in ščitili nedolžne. O posledicah raje ne bi govorila, kaj vse bi se lahko zgodilo, tako da vse spoštovanje našim policistom in policistkam za ohranjeno mirno kri v času času nezakonitih shodov. V nadaljnjih točkah opozicija govori o nekakšni politizaciji policije, o uporabi policije kot represivnega sredstva, o militarizaciji države. Dragi kolegi, predvsem tisti iz Levice, pred 31 leti smo se na plebiscitu odločili, da odidemo iz take države. Tiste, ki še sedaj poveličujete komunistično oblast, lahko jasno spomnim, v SFRJ si en dan govoril proti oblasti, naslednji dan si bil na Golem otoku ali pa si skrivnostno izginil neznano kam. to je bila militantna država, ki je zlorabljala policijo. Danes lahko predsedniku vlade pošlješ metek groziš tudi, da boš pobil njegovo družino in vse možne grožnje, ki so se dejansko tudi dogajale. In kaj se je zgodilo? Nič. se je zgodilo? Nič. Če boš počel take stvari, boš kvečjemu odgovarjal za svoja dejanja z nekaj denarne kazni, če te sodišče sploh spozna za krivega. Minister Aleš Hojs se je verjetno prav tako kot jaz čudil obtožbam, ki so pravzaprav zanimiva fikcija za kakšno novo detektivsko knjigo. V teh sedmih točkah namreč ni niti kančka resnice, zato danes interpelacije zoper ministra Aleša Hojsa ne bom podprla. Želim mu še naprej uspešno delo do zaključka mandata. Vam pa, spoštovani kolegi v opoziciji, da poskusite kdaj kanček resnice,

Hvala, podpredsednik. Lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi! Žal mi je, da v dvorani ne morem pozdraviti tudi spoštovanega ministra Hojsa ali pa vsaj državnega sekretarja. Jaz seveda razumem, da minister težko zdrži neprekinjeno 16 da ima tudi svoje fiziološke in druge potrebe, ampak da kot poslanka tega državnega zbora govorim praznim stolom in da ni prisoten niti državni sekretar, je pa glede na to, da imamo interpelacijo, res milo rečeno nenavadno. Prosila, da vlada zagotovi vsaj nadomestilo ob, kot pravim, razumljivih odsotnostih ministra. Jaz se lahko strinjam z enim od poslancev pred mano, da je vprašanje, koliko je smiselno in koliko ima nek pravi namen to, da danes poslanci KUL, kakor nam pravite, zopet 16 ur razpravljamo o eni interpelaciji, tokrat o interpelaciji proti ministru Hojsu, vedoč, da je pravzaprav ta naš trud in to naše ravnanje obsojeno na propad. Glede na to, da bo ne samo stranka SDS, iz katere je minister, stranka NSi in stranka SMC, ki tvorijo koalicijo, ampak tudi prijatelji teh strank, se pravi Desus in oba poslanca manjšin, ponovno podprla ministra, ne glede na to, kar lahko rečemo. V petek smo dobili sploh eno novo lekcijo v demokraciji, ko je ena od strank, pa bom kar rekla, da je to NSi, pravzaprav vseh 16 ur trdila, da ne podpira ministra, v stališču so povedali, da minister nima več njihove podpore, potem so se pa vzdržali na glasovanju. Tako da se strinjam s poslancem, ki je razpravljal, da je težko v tem smislu najti pravo motivacijo in vedeti, da interpelacija ne bo uspela. Ampak tako bom rekla, kaj pa mi, demokratična opozicija pa lahko naredimo, če mislimo, da en minister ne dela v redu, da dela nezakonito, da dela napake. Kaj lahko naredimo? Mi v stranki SAB recimo ne hodimo na demonstracije, ne spodbujamo demonstracij, ne spodbujamo nemirov. Prepričani smo, da je naš prostor, ki so nam ga ljudje namenili, da smo aktivni, Državni zbor, zato so nas izvolili. In kar lahko naredimo, je, da tukaj v smislu naše ustave in zakonov opozarjamo na to, da mislimo, da ta minister ne bi smel več te funkcije opravljati. Pa bom zdaj povedala, zakaj ne, čeprav je bilo o tem že zelo veliko povedanega in še zelo veliko bo. Predlagatelji smo bistvo interpelacije zajeli v štirih točkah. Jaz bom pa rekla to, kar smo v Poslanski skupini SAB povedali že tudi v stališču in kar sem že večkrat povedala. Že takrat, ob mojem prvem srečanju z ministrom Hojsom, to je bilo na hearingu na Odboru za notranje zadeve, kjer sem bila članica, sem videla, da je minister Hojs nedvomno zelo inteligentna oseba, nedvomno zelo retorično spretna oseba in nedvomno oseba, ki je zelo učinkovita pri zasledovanju svojih ciljev. Žal pa lahko po vsem tem času ugotovim, da sem imela prav, ko me je zaskrbelo kam, v katero smer in na kakšen način bo minister Hojs te svoje sposobnosti in svoje neko znanje in energijo usmeril. Že takrat na hearingu, če se spomnite, minister, ste rekli, da je treba narediti red v policiji in na tožilstvu in da boste vi naredili red. In že takrat me je zaskrbelo, na kakšen način nameravate vi ta red delati. v tem državnem zboru sem zadnje čase velikokrat omenila to, kako krhka je demokracija in kako se lahko poruši nekaj, kar v neki državi štejemo kot nekaj samo po sebi umevnega. Še nedavno nazaj smo rekli, da je Slovenija ena od demokratičnih držav, mlada demokracija, ena bolj uspešnih držav v Evropski uniji, nič kaj problematična, nobena posebna zvezda, se strinjam. Ampak neka država, ki gre po nekih ustaljenih tirnicah z nekim napredkom naprej proti Evropski uniji, proti demokraciji, proti varstvu vladavine prava; ne proti temu, da tega še nimamo, ampak v smislu tega, da to še bolj krepimo. In kot večkrat povem, demokracija je v mojih očeh kot tista otroška igra, ko zložiš na kup tiste lesene palčke in dobiš tak stolp, potem pa vlečeš ven te palčke in nenadoma se ta kup sesuje. To je demokracija. Tako zelo občutljiva je. In ko potegneš ven dovolj teh palčk, se ta stolp demokratičnosti in tudi ta občutek demokratičnosti pri ljudeh pač sesuje; in to se zdaj dogaja. In jaz lahko razumem, da vi, minister Hojs, ali pa vaši pristaši, ali pa ljudje, s katerimi se srečujete, pravzaprav ne vidite, kaj je narobe ali pa zakaj se nekateri tako vsajamo. Jaz vam pa povem, ne samo mi politiki, tudi ljudje, s katerimi mi komuniciramo, naši volivci, so čisto iz sebe, prepričani, da v državo prihaja avtokracija, avtoritarnost, nek avtoritarni režim, da oni izgubljajo svoje pravice. In to so navadni ljudje, ki se ne gredo politike. Ljudje, ki živijo svoje vsakdanje življenje, ki niso profesionalno vpeti v neko tako izrazoslovje, pa vendar osebno prizadeti in prepričani, da gredo stvari zelo zelo narobe. In drugo, da mi, ki smo v opoziciji, opozarjamo na to, kaj je narobe in kaj vse prispeva k temu, da se stolp demokratičnosti podira, seveda ne moremo narediti. Jaz bi lahko zdaj govorila zelo veliko o vseh teh očitkih, ki so našteti v interpelaciji, mislim, da je bilo veliko veliko že povedano, bi se mogoče opredelila na dve zadevi. Ena je to, kar se dogaja v policiji. Tudi sama sem članica te preiskovalne komisije o politizaciji policije in moram povedati, da me globoko prizadelo, ko so nekateri bivši policisti, ali pa člani NPU, ali pa člani vodstva policije govorili o tem, kako zelo prizadeti so, ker so bili na svojih funkcijah zamenjani samo in zgolj zato, ker so delali v skladu s tem, kar oni razumejo kot stroko in kot svojo profesionalno dolžnost. Pa očitno to nekomu ni bilo prav ali pa niso bili v pravem času na pravem mestu in so zdaj degradirani s tem, da sedijo tam v Tacnu nekje in delajo neke naloge, ki niso v skladu z njihovim znanjem, z njihovo dosedanjo prakso, z njihovimi praktičnimi izkušnjami; in nekateri so se celo upokojili. In potem pride gospod Olaj in reče – jaz sem jim zelo hvaležen, da se zdaj ukvarjajo tam z zaostanki v neki posebni skupini za zaostanke v neki posebni skupini za zaostanke in da tam nekaj predava in tako naprej. Ljudje pa osebno prizadeti, s solzami v očeh. Saj pravim, eden ali dva sta se predčasno upokojila, kar je velika škoda za sistem. Slovenija ni neka večdesetmilijonska država, kjer bi imeli znanja na pretek. In to, da so takšni ljudje zamenjani zgolj zato, ker nekdo, kjer so bili prej zaposleni, predvideva, da niso pravi, je zelo zelo žalostno. In nihče me ne bo prepričal, da niso bili zamenjani zato, ker so bili dodeljeni na določena mesta, ali pa zato, ker so bili dodeljeni na določene postopke. In naloga te preiskovalne komisije, govorim samo to, kar je javno znano, je seveda, da preiskuje, ali je zaradi teh zamenjav prišlo do zamud pri teh kazenskih in predkazenskih postopkih, pri izvajanju teh kazenskih in predkazenskih postopkov. In glede na to, da je vse to javno posneto in predvajano, lahko tudi jaz sama rečem brez vsakega pomisleka, da je njihova premestitev gotovo vplivala na to, da je do zastoja v teh postopkih prišlo. In da se nikakor ni mogoče znebiti občutka, da so bili ti ljudje zamenjani zato, ker so preiskovali točno določene ljudi, ki so blizu tej vladi, konkretno gospoda Počivalška in še koga. In to je zelo zelo narobe. In vi, minister, ko pravite, upam, da se strinjate, da je treba preganjati tega in tega in tega, to ni v skladu z vašo doktrino. Če je treba preganjati vse, se pravi ne glede na to, kdo so, potem bi bilo treba preganjati – v smislu kazenskega pregona, ne preganjati ne preganjati – tudi tiste, ki so pod sumom, da so storili nekaj narobe, pa ne glede na to, če so člani vlade. In zamenjati ljudi samo zato, ker so bili ob določenem času na določenem mestu, delali svoje delo, je ena od večjih palčk ali pa pet palčk skupaj, ki jo lahko izvlečeš iz tega stolpa demokracije. Jaz na ta argument – ja, saj so to vse vlade prej delale – ne palim. Ne vem, ali so delale ali niso. V SAB smo bili vse skupaj slaba tri leta v vladi, pa še to smo se prvo leto in pol ukvarjali samo z enim problemom več ali manj, drugo leto in pol pa nismo imeli teh represivnih resorjev pod našo odgovornostjo. Ampak smisel nekih mandatov in nekih imenovanj na take strokovne funkcije je, da nekdo opravlja neko delo v skladu s svojim znanjem in izkušnjami in da se ga ne menja zgolj zato, ker ni bil imenovan od te vlade in ni tam ob pravem času. In posebej so mi v spominu ostale besede, saj zdaj sem si pozabila napisati, tega gospoda, ki je odletel, bom rekla, samo zato, ker je pri tistem zborovanju pri Tromostovju v skladu z informacijami, ki jih je imel s terena, odredil, da je treba odreagirati proti rumenim jopičem. Človek, ki je še zdaj … Jaz sem ga vprašala: Ali ste vi še vedno prepričani po vsem, kar se je zgodilo, da ste ravnali profesionalno, odgovorno, v skladu s svojimi pristojnostmi in takrat iz svoje funkcije odreagirali tako, kot je treba? In me je pogledal, dvakrat požrl slino in rekel: Ja, še vedno sem v to prepričan. In človek je zdaj upokojen zato, ker je v točno konkretni situaciji, neki varnostni situaciji, v nekem točno določenem trenutku precenil, da bi lahko prišlo do nasilja, in odreagiral tako, kot po zakonu mora odreagirati. Slabših sporočil, kot je to, ne moremo dajati. In da potem v taki situaciji, minister, ko vam res ne bi bilo treba, začnete še s temi primerjavami – svinje in biseri, to je res …, jaz te samodestruktivnosti sploh ne morem razumeti. Zakaj je to treba? Tako kot ne razumem, zakaj je Janezu Janši treba take tvite pisati, ne razumem, zakaj je vam to treba. In potem seveda še en kup stvari, ki mogoče same po sebi v nekem drugem kontekstu sploh ne bi bile problematične, ampak ko pa to vse sešteješ, se pa ta stolp podre. Takojšnja zamenjava vseh komandirjev in načelnikov policije z nekimi novimi, nam naklonjenimi kadri. To so te stvari, ki na več mestih hkrati rušijo našo demokracijo, rušijo zaupanje v pravno državo in tako naprej. Pa zraven seveda še neimenovanje tožilcev pa neimenovanje teh delegiranih evropskih tožilcev, cela saga v tej zvezi, pa seveda STA in tako naprej. To je en kup teh kock, ki daje potem ljudem občutek, da živijo v eni državi, ki ni več demokratična in kjer ni več pravne države. Ampak ko se pogovarjam, minister, z ljudmi, z našimi volivci ali pa simpatizerji, najbolj od vsega jih pa moti ta negativna vaša komunikacija. Saj pravim, po eni strani nobenega dvoma ni, da ste inteligentni in sposobni in tako naprej, po drugi strani pa ta žaljiva komunikacija, namenjena nekim političnim nasprotnikom ali pa niti ne političnim nasprotnikom, samo nekomu, ki se ne strinja z vami, to je nekaj, kar ljudem gre blazno na živce, ker mi vsi lahko razumemo, eni podpiramo tako politiko, drugi podpiramo tako politiko, to sploh ni problem, problem je v načinu izvajanja politike. Problem je to, da enega kličeš svinje, enemu, za katerega pa mislimo mi ostali, da ni okej, pa rečeš biseri. Ali pa da nekomu, ki ti je podrejen in ne odreagira v trenutku tako, kot bi mislil, rečeš lenobe. Ali pa to, da javno na neki javni sceni komentiraš, da je Ustavno sodišče popolnoma skorumpirano in očitno podrejeno levi oblasti in da očitno sprejema navodila od SD. SD. Kaj si naj ljudje mislijo ob takšni retoriki? Malo prej sem si med razpravo zapisala, ko ste govorili o medijih, »leva trobila«, pa ste jih našteli, med drugim tudi POP TV, ki vsak dan objavljajo neumnosti in jih prodajajo ljudem. Se pravi, in sodstvo je problem, Vrhovno sodišče, sodniki so itak krivosodje, policijski sindikati so lenuhi ali kar vsi policisti skupaj, komandirje na policiji je treba itak vse zamenjati, mediji so skorumpirani in trobijo laži, protesti so organizirani s strani opozicije, ker so ljudje tako neumni, da se ne morejo sami organizirati. Ljudje enostavno ne morejo pristati na tako retoriko in jih totalno živcira in do te mere frustrira, da gredo potem na ulico, pri čemer, da se razumemo, jaz popolnoma ločim med tistimi mirnimi protestniki v petek in med tistimi protestniki anticepilci in tako naprej, to je zame čisto ena druga zgodba in čisto drug način drug način potrebne reakcije. Enostavno vam očitamo, minister, da je tudi vaša odgovornost pri tem soustvarjanju nekih izrednih razmer v državi zelo velika, dalo bi se neke normalne politike izvrševati tudi z nekimi normalnimi načini brez žalitev, brez provokacij. Recimo to sem pozabila, sem si tukaj napisala, prej ste komentirali – nič vas pa ne moti, da vrhovni sodnik nima diplome in pravosodnega izpita. kako lahko z mesta ministra rečete, da eden od vrhovnih sodnikov nima diplome in pravosodnega izpita, če smo zdaj dobili to diplomo podpisano in še neka rektorica iz Sarajeva je potrdila, da je originalna?! Pa kaj se more še zgoditi in kam, do katerega nivoja gredo vaše diskreditacije in vaše vlade brez vsakih omejitev?! In kaj je posledica tega? Posledica je, da med vašimi pristaši pa tudi širše seveda posejete to seme nekega nezaupanja in ta občutek – vsi so skorumpirani in vsi se nekaj lažejo, novinarji so itak prodani, oni so vodeni s strani opozicije, Ustavno sodišče je vodeno s strani SD. In na koncu so ljudje zrevoltirani in popolnoma nasičeni s to politiko in rečejo – saj so vsi enaki; in niti na volitve ne gredo več. Ali je to želja, ali to želimo doseči? Mi v SAB smo res prepričani, da neka delitev, do katere je zdaj prišlo v Sloveniji, bo leta in leta še trajalo, da se bodo stvari uredile, in vsak, ki s svojim načinom delanja politike, načinom izražanja in tako naprej to delitev krepi, je soodgovoren. In tukaj je vaša soodgovornost zelo velika. Jaz mislim, da bi bile razmere v naši državi že lahko bistveno drugačne samo, če bi vam in predsedniku Vlade zaprli Twitter in vam ne bi pustili tega nekega izražanja, ki smo mu priča. Kar se tiče ostalih sprememb zakonodaje in tako naprej, je pa itak najboljši odgovor na to, da ne delate prav, to, da Ustavno sodišče te stvari razveljavi. Jaz tukaj potem v bistvu nimam kaj veliko za povedati kot to, da povem ljudem, da pravzaprav te kontrolne inštitucije v naši državi še vedno delujejo. Tudi ko se sprejmejo neki čudni zakoni, zakoni, neki čudni ukrepi, kakršnikoli so že, pravni akti, očitno še vedno imamo tisto inštanco, ki je odreagira, in v večini zadev ne odreagira, da bi konkretno rekla, to pa to je narobe, ampak odreagira in pove, da način, na katerega ste se tega lotili, je napačen, je nezakonit, je nedemokratičen in morate način spremeniti. V Poslanski skupini SAB bomo seveda interpelacijo podprli. Z vsemi pomočniki, kot so Desus in poslanca manjšin in z vsemi tistimi, ki še ko rečejo, da minister nima več njihove podpore, pa potem ne glasujejo za interpelacijo, seveda nimamo nobenega upanja, da bi ta interpelacija uspela.

Hvala lepa, spoštovana poslanka. Najprej seveda se naj poslancem opravičim, pač bil sem prepričan, da je bolje, da ostanem v dvorani in pojem tri, štiri arašide, kot da me naslednje pol ure ni v dvorani, ampak očitno je bila to želja podpredsednice. Sam se vsem še enkrat opravičujem, nisem vedel, da je to tak problem, če po desetih urah dam v usta dva arašida. Gospa arašida. Gospa Kociper, jaz moram reči, da ste bili vedno izjemno korektna poslanka, tudi razpravljali ste vedno korektno, nimam kaj v tej smeri očitati za razliko od nekaterih v tem državnem zboru. O enem sem seveda v vmesnem času že pridobil tudi vso dokumentacijo, ki jo bom kasneje pokazal in z dokumenti predočil, kdo laže in kdo ne laže, ampak to ni zdaj tema za vas, to je tema za gospoda Nemca. Bi pa rekel dve, tri stvari. Res je, verjetno je v politiki vedno tako, da vsak komunicira po svoje. Vi komunicirate tako, jaz komuniciram drugače, vaši volivci moje komunikacije ne prenesejo, če sem prav razumel. Naši volivci pravijo, da komuniciram zelo dobro, da rečem bobu bob; in očitno je pač v državi vedno tako, vsaj v demokratični državi, da so načini komuniciranja različni in tudi volivci različno sprejemamo načine komuniciranja. Jaz seveda ne morem pritrdili temu, da če bi bila komunikacija drugačna, bi pa opozicija kaj drugače sodelovala. Po moje ne, saj ni problem v komunikaciji za to opozicijo. Za to opozicijo je problem, ker niso na oblasti ali pa ker niste, pa tukaj ne govorim od vas ad personam. Ker niso na oblasti, ker pač, kakor sem povedal, nekateri mislijo, da jim je ta oblast dana v zibelko in da morajo to oblast do smrti izvrševati. Kar se tiče teh izjav, glede na to, da ste pravnica in se mi zdi res, da ste v velikih vaših izvajanjih bili načeloma dobronamerni ali pa poskušali biti dobronamerni. Jaz bom še enkrat povedal, jaz nikogar nisem žalil ad personam, tudi ti biseri in svinje in tako naprej, jaz nikomur nisem rekel, da je biser, nikomur nisem rekel, da je svinja, uporabil sem svetopisemski izraz. Mimogrede, zaradi tega sem bil v kazenskem postopku ali v predkazenskem postopku, ne vem, če to veste. Nekdo je pač prijavil, da sem ga ne vem kaj. Policija me je zaslišala, moral sem dati izjavo. Tožilstvo je preverjalo, ali je mogoče storjeno kakšno kaznivo dejanje; in na koncu so vsi ugotovili, da pač ni bilo nič drugega, kakor da sem uporabil nek frazem iz Svetega pisma, in da nikakor ni letelo to na nikogar ad personam.

tako je bilo eden dan pred interpelacijo, kako sem jaz dobil protipravne premoženjske koristi, mislim da, za 180 tisoč evrov ali nekaj takega. Nič od tega se ni izkazalo, je vse preveril. Od KPK imam potrdilo, da je bilo vse legalno, legitimno, da sem plačal vse tako, kot je treba.

Mislim, da je ravno to problem te družbe, ker nimamo uravnoteženih medijev, ker nimamo uravnoteženega poročanja, in

Tako je tudi Fox News v Ameriki ugotovil, da je fajn, da je nek medij za konzervativno telo; danes je to druga ali pa prva najbolj gledana televizija v Ameriki. Večina stvari, ki so se zgodile v Ameriki, prej ali slej pride tudi do nas in tudi pri nas bo prej ali slej tako, da bodo mediji več ali manj uravnoteženi, tako kot so v Avstriji, v Italiji. Recimo v Italiji imate Prvi program, na katerem se vrtijo stvari, ki jih nekako producira ali pa reklamira oblast; na Drugem programu ima svoje mesto opozicija in stvari so zelo uravnotežene. Ljudje presojajo, poslušajo in se na volitvah odločajo. Ravno obratno. Naša želja je, da pride na volitve čim več ljudi, ne čim manj, tako kot vi pravite, čim več ljudi. Mi smo naredili temeljito analizo, kje in kako kdo hodi na volitve, in jaz vam moram povedati, da največja volilna udeležba je v Ljubljana Center.

ampak hočem povedati, da tam živijo ti ljudje, ki so bili skozi leta privilegirani, nekaj tudi takih, ki ni bilo; in tam dobi SDS najmanj. Imate pa ogromno, cela območja, kjer je volilna udeležba izjemno nizka. Jaz mislim, da je prav, da bi ljudje prišli na volitve, in naša želja je, da pride na volitve čim več ljudi. In zato tudi delamo, zato hodimo po terenu, zato vlada hodi po terenu, kot stranka hodimo po terenu, ljudje nagovarjamo, kažemo jim, kaj smo naredili v tem obdobju. Moram reči, da ko po terenu hodim, so ljudje kar zadovoljni, je drugače kot tisti, ki mečejo kocke v parlament tukaj v Ljubljani pa ki se iz vsega norca delajo. Tudi ne vem, kdo je danes plačal ta čudoviti transparent pred

da očitno je naša namera ali pa da je jasno, kako vstopajo v stranko tisti funkcionarji, ki jih mi zaposlujemo. Jaz tukaj nisem prepoznal nikogar, mi boste pomagali, če ne poznam ljudi, razen če ste mislili svoje otroke. otroke. Mi vemo, da je eden vodilnih članov stranke podmladka SD sin gospoda bivšega direktorja policije gospoda Gorška. To je javno znano. Mi tudi vemo recimo to, kar je gospod Möderndorfer govoril, da smo imeli direktorja kriminalistične policije kar dolgo let, mislim, da je bil direktor po moje vsaj 7, 8 let, popolnoma apolitičen seveda, sama stroka ga je bila. Poglej ga zlomka, ko gre iz policije, kar naenkrat kandidat stranke SD, danes župan stranke SD. Kandidira na evropskih volitvah za stranko SD. Super, sama stroka jih je, glejte, sama stroka. In potem se čudite ali pa gospod Möderndorfer se čudi, če k njemu pride nek gospod, kot sem razumel, ki je šel iz policije pa prodaja železo zdaj. zdaj. Jaz mislim, da je bolje, da prodaja železo, kot da dela 20 let v policiji, v gospodarskem kriminalu, pa ni nobenih rezultatov od tega, nič, nobenih rezultatov. Se ponavljam, je že gospod Verbič povedal, TEŠ, NLB, da ne naštevam, nobenih rezultatov. In mimogrede, to, kar se tiče tega, kdo je uspešen pa kdo ni uspešen, ali so se stvari ustavljale ali se niso ustavljale. V vseh tistih primerih, kjer sem jaz zahteval revizijo postopkov, ki so, mimogrede, bili že vsi končani, to, kar je gospod Möderndorfer govoril, ne drži. Vsi ti postopki so bili zaključeni. Vsi so bili zaključeni, tako da pravzaprav nič niso našli, ne pri Ljubljanski banki niso nič našli, ne pri zlorabi kartelnega položaja pri POP TV niso nič našli. Se pravi, kjerkoli so se česarkoli dotaknili, nič niso našli. To je res neverjetno. neverjetno. Pa nisem te revizije jaz delal, to je naročila gospa Györkös, je ugotovila recimo, da v postopku preiskave NLB kriminalisti niti toliko niso naredili, da bi o sumu kaznivega dejanja obvestili tožilstvo. Si vi lahko to predstavljate?!

Ko sem jih vprašal glede na to – Kaj ste pa naredili z gospodoma, ki sta to preiskovala, kaj ste pa naredili z njima? Ja, nič, veste, zdaj tudi disciplinski postopek ni več mogoč, ker je to že vse zastaralo. Mislim, da je neka zdrava menjava dobra za vsak kolektiv, tudi za policijo. In to, kar je bilo rečeno, da so vsi ti gospodje izgubili službo, nihče ni izgubil službe, gospa, nihče od trenutnih načelnikov policijskih postaj ni izgubil službe in nihče je ne bo izgubil, tudi če ne bo več načelnik policijske postaje. Vsak je v kariernem sistemu. Takih neumnosti, ki je govoril bivši minister Poklukar na televiziji, večjih neumnosti ne moreš slišati. Govoril je, da se bojijo, da bo lahko načelnik policijske postaje postal član rumenih jopičev. Mislim, popolna nebuloza. Ne moreš se drugače prijaviti na to mesto, če nisi že v sistemu policije, če nimaš šole, če nimaš toliko let delovne dobe, pripravljajo se merila in kriteriji, kako bo nekdo imenovan.

da bi rekli – najprej zamenjajte tiste, ki so že 10 let načelnikih. Čez 2 dni bi me pa obtoževali – Aha, zdaj ste zamenjali samo tiste, ki so že dolgo tam, tistih, ki ste jih pa vi nastavljali, tistih pa ne boste menjali, tiste, ki ste v zadnjem letu in pol nastavili, tisti so pa zdaj zaščiteni. Ne gre, ne gre. In verjemite, da boste lahko, vse bo javno objavljeno, mimogrede, tako kot je gospod Möderndorfer govoril, osnutek pravilnika je bil v času sprejetja zakona pripravljen, pripravljen. Sam sem zahteval, da se v ta pravilnik vnese tudi merila, kriterije, to, kar je pripravljala že bivša direktorica Policije. In to mora biti pripravljeno do konca tega meseca. Torej vse stvari bodo javne, transparentne, lahko se bo prijavil kdorkoli, kdor bo seveda izpolnjeval pogoje. Direktor bo imel izključno pravico imenovanja. Nihče iz ministrstva se ne bo vpletal v to, koga bo direktor imenoval. In ko bojo ta imenovanja končana in ko se bo ugotovilo, na pamet rečem, da je 70 % komandirjev oziroma načelnikov imenovanih istih, potem upam, da ne boste trdili, da so to politična imenovanja, ker potem bi pa to pomenilo, da so še zdaj naši, kakor hočete povedati. Izbrani bodo tisti, ki imajo neko strokovno osnovo in ki so v bistvu za ta mesta primerni.

nekako govoril ali pa podtikal, češ da imam jaz neke probleme z Jankovićem, da kako jaz vem, koliko kaj stane. Jaz ne vem danes, koliko stanejo stanovanja, se tudi ne zanimam. Vem pa, koliko je stala izgradnja čistilne naprave v trenutku, ko je gospod Janković podpisoval pogodbo za to čistilno napravo, ker to ni bilo danes pa ni bilo včeraj pa tudi ni bilo na začetku ampak je bilo dobre 2 leti nazaj. Takrat sem pa jaz delal v stroki. Sem točno vedel, kakšne so cene. Zato še enkrat ponavljam, podpisati pogodbo, kjer je cena na enoto skoraj za 100 % višja, kot jo delajo v Nemčiji, se meni zdi vprašljivo. Izjemno vprašljivo. Z enim in edinim ponudnikom. Ko sam poveš, da je ocenjena vrednost 19 milijonov, potem ti da pa ponudnik 20, pa ti rečeš okej, za vsaj slučaj, saj nikoli ne vemo, kaj bo, bomo kar z njim podpisali pogodbo. Danes, kot je meni znano, je ta vrednost že na 60 milijonih, 60, pazite. Ne vem, če je že Janković podpisal ali ne, ampak to je neverjetno, kaj se dogaja. In meni se zdi, da je to logično, da nekoga to zanima. Meni se to logično zdi. In prvi, ki ga mora to zanimati, je gotovo kriminalistična policija pa tožilstvo. Nenazadnje so ravno ti gospodje, ki so sedaj imenovani, en je že bil imenovan, vezani na evropsko tožilstvo, tisti, ki morajo pregledati, ali stvari klapajo ali ne klapajo. In jaz upam, da bodo. Če je bodo. Če je vse okej, bomo vsi rekli – hvala bogu, vse je okej. Pri nas gradimo stvari za enkrat dražje. Passata v Nemčiji kupujemo za 20 jurjev, v Sloveniji pa za 40, 40, čeprav imamo pol nižje cene kot tam, ampak okej, tako smo se odločili, to je demokracija, župana so izvolili, noben njemu nič ne more in tako naprej. Pa ni danes predmet župan, da ne bo dileme. Jaz sem hotel samo pokazati s to primerjavo, da se mi zdi prav, da se za vse uporabljajo enaki vatli. In zaključim s tem, kar mi je očital gospod Möderndorfer. Rekel je tako nekako – Za vas je res velika škoda, če se pojavljate na televiziji. Jaz verjamem, da je škoda. Ampak se mi zdi, da je pretežno škoda to za levi politični pol, ne zame.

opozicija oziroma predlagatelji tukaj nizamo argumente, zakaj smo vložili to interpelacijo. In bomo še počeli naslednjih 8 ur in 10 minut ter 50 sekund, kolikor je ostalo do konca glasovanja. Očitamo ministru v tej interpelaciji sedem stvari, za katere pač menimo, da na tem mestu ne bi več smel biti. Jaz upam, da opozicija v tej državi ima pravico povedati svoje mnenje in delati to, za kar pravzaprav je tukaj. To je, da vlaga interpelacije, tudi da sklicuje seje in opozarja na stvari, za katere meni, da niso okej. Upam, da to pravico še imamo. imamo. Gospod Hojs, mi vam očitamo sedem zadev, jih bom potem v nadaljevanju tudi razložila. Pa mimogrede, 30. julija 2020 ste nepreklicno odstopili in predsednik Vlade Janez Janša je sprejel vaš odstop. Vi pa ste še kar tu. In lomastite po policiji. Ampak okej, o tem bomo še kaj rekli. Vaš državni sekretar zelo rad ponavlja eno krilatico. Ko je bil župan, je govoril, da župan dela hitro, učinkovito in zakonito. Zakaj to vem? Zato, ker sem bila takrat opozicijska poslanka v mariborskem mestnem svetu. Danes kot državni sekretar pa govori, da vlada dela hitro, učinkovito in zakonito. Jaz mu na to vedno znova odgovorim eno, to je, da ta vlada dela hitro – res je, zelo hitro kadruje. V LMŠ temu pravimo kadrovski brutalizem. Mimogrede, zadnja seja vlade 17. 12. 2021 – tisoč 347 novih imenovanj, novih imenovanj. Vladi Marjana Šarca ste očitali, da je v približno istem času 285 imenovanj naredila. Tisoč Da vlada dela učinkovito – ne morem se strinjati s to izjavo, zato ker če pogledamo upravljanje z epidemijo, vidimo v tem trenutku več kot 5 tisoč 500 mrtvih ljudi. Na ta način upravlja z epidemijo. Mogoče je to po vaših kriterijih učinkovito delovanje, za LMŠ to pač učinkovito delovanje ni. Da vlada dela zakonito – če je vladanje z odloki, ki jih potem Ustavno sodišče vsak dan razveljavi, zakonito, potem dela zakonito. V LMŠ menimo, da to ni zakonito delovanje. Torej so vse te krilatice argumentirano zavržene. Če pa grem po nekih vsebinskih razlogih, zaradi katerih smo pravzaprav sploh to interpelacijo vložil, vam, gospod minister, moram povedati, da ni kul, če policistom pravite mevže in lenuhi, čeprav vi trdite, da ste to povedali v okviru nekega svetopisemskega karkoli pač. Ampak v LMŠ menimo, da to ni najbolj kul, če policistom rečeš mevže in lenuhi in potem od njih obenem pričakuješ, da te bodo spoštovali in ti zaupali. Ker načeloma bi pač

če meče solzivec, da ne rečem, da ljudi poliva s solzivcem. Tudi to se meni osebno ne zdi najbolj kul. Tretjič. Tudi ni najbolj kul, če ljudem jemlje svobodo in jih na nočnih sejah terorizira z nekimi takšnimi in drugačnimi odloki. In ob tem seveda kršiš načela demokratičnosti in načelo delitve oblasti in pa načelo pravne države. Meni se to ne zdi najbolj kul. Četrtič. Tudi ni najbolj kul, če uničuješ objektivne medije in si jih podrejaš in želiš iz njih narediti trobila. Tudi to ni najbolj kul. Čeprav ste vi zdaj razlagali, sem si prav zapisala, citiram vašo izjavo malo prej, da uravnoteženi mediji bodo slej ko prej tudi v Sloveniji; prišlo bo do tega, da bodo uravnoteženi mediji. A to je mišljeno na ta način, kot je zdaj plan, prvo, kot je bil s STA-jem, potem pa zdaj, ko je plan s programskim svetom in nadzornim svetom RTV-ja? To je zdaj ta uravnoteženost, ko v zakonu piše, da mora v nadzornemu odboru, kjer piše, da mora biti zastopanost Državnega zbora tudi v tistem organu. Gladko ste jo povozili. A to je ta uravnoteženost, o kateri vi govorite? In to, gospod minister, ni najbolj kul, če uničuješ javni servis v tej državi. Vsaj meni in LMŠ-ju se to ne zdi najbolj kul. Tudi, petič, ni najbolj kul, če ustrahuješ in premeščaš zaposlene na policiji in ustanavljaš kazenske vode. Tudi ni najbolj kul vse to, kar počnete, da ne bom rekla v vaših trobilih, ampak bom rekla v medijih, ki jih financirate tako ali drugače, kjer seveda vse, ki niso po volji, gladko diskreditirate z lažmi, z vsemi možnimi, takšnimi in drugačnimi, fejk njusi oziroma takšnimi in drugačnimi konstrukti. In kot je že danes en vaš kolega povedal – stokrat ponovljena laž postane resnica. In to v teh tako imenovanih medijih počnete vsakodnevno. Jaz upam, da ljudje tega ne gledajo in tega ne spremljajo. Če pa, pa tudi okej. Če se mogoče malce še ozrem po tem, kaj vam očitamo in kaj ste pravzaprav vi storili. Takoj ko ste prevzeli oblast, ste ustanovili, prvič, tako imenovano delovno skupino za področje nezakonitih migracij, po domače kazenska skupina za umik nezaželenih. Paradoks te delovne skupine za področje nezakonitih migracij, poudarek je na migracijah, je v tem, da v njej pravzaprav ni nobenega strokovnjaka, ki bi se s tem prej ukvarjal oziroma ki bi bil s področja varovanja državne meje. Nobenega. So pa seveda notri številni strokovnjaki, ki svojega dela, pa bom zdaj rekla v navednicah, ne smejo opravljati, jih pa za to plačujemo. Delovna skupina za področje nezakonitih migracij je začela s svojim delom v oktobru 2020, njena sestava pritrjuje očitkom, da so bili iz vrst policije vanjo imenovani predvsem tisti, ki jih je bilo treba umakniti, in ne tisti, ki bi bili najboljši kader za to področje. Notri so nekdanja generalna direktorica policije, nekdanji direktor Uprave kriminalistične policije, tudi pomočnik direktorja NPU in še mnogi drugi. Ko pogledaš, na kakšen način ste to storili, vse ste razrešili, gospo Bobnar celo na prvi seji Vlade, prvo noč, tako zelo se je mudilo, premestili po hitrem postopku, glavni razlog pa je bil, po informacijah znotraj policije, v tem, da se niso hoteli ukloniti političnim pritiskom.

Če je to odnos, da dolgoletnim strokovnjakom pač pošlješ elektronsko sporočilo, da jih nekam umikaš, potem okej, je to pač odnos. Jaz sama menim, da to ni primeren odnos. In ko pogledaš plače teh ljudi, ki so zaposleni v Tacnu, počnejo ne vem kaj pač počnejo, vidiš, da ti ljudje zaslužijo – pa govorim o šestih ljudeh samo – okoli 22 tisoč evrov na mesec, in v tej v tej cifri notri ni niti nadomestil v zvezi z delom, s prihodom na delo, regresom in vse tisto, kar pač tudi po javno dostopnih podatkih ne moremo videti. In kaj pravzaprav počnejo? To bi bilo res zanimivo pogledati poročila, kaj ti ljudje na koncu meseca zapišejo, da so počeli, s kakšnimi nalogami se ukvarjajo. ker potem to ni bilo dovolj, ker je treba pač vse tiste, ki se ne želijo ukloniti političnim pritiskom, umakniti, ste nato ustanovili še drugo delovno skupino, tej ste pa rekli, da je delovna skupina za zaostanke. Delovna skupina za zaostanke. In sicer je trenutni direktor gospod Anton Olaj pod krinko reševanja zaostankov ustanovil novo skupino, v kateri so se ponovno znašli preiskovalci iz NPU, ki so seveda moteči za oblast. Med njimi je tudi vodja preiskav, ki je med drugim bdel nad preiskavo spornega nakupa zaščitne opreme, če se spomnite tistih sekret mask, kjer je glavni osumljenec kaznivih dejanj gospod minister Zdravko Počivalšek. In tako dalje. Šlo je seveda za to, da se te ljudi premesti samo in izključno zato, da ne bodo kakšnih stvari preiskali in da ne bodo, bog ne daj, kakšne stvari prišle v javnost. Ampak veste, saj ljudje berejo, ljudje poslušajo, ljudje gledajo, potem so tiste maske tudi videli in težko jim prodate zgodbo, da so te maske varovale življenja in težko jim tudi prodate zgodbo, da so tisti malo slabši golfi varovali življenja. In ko človek pogleda samo število tistih ventilatorjev na tisti dan, vsi se spomnimo tiste Tarče, kjer je gospa Jelka Godec trdila, da ni bilo nič ventilatorjev v Sloveniji, potem pač vidiš, da, ja, seveda je bilo nujno treba ustanoviti delovno skupino za zaostanke. Na tak način se umika vse tiste, ki niso hoteli kimati in ki niso hoteli očitno podpisovati stvari, za katere so vedeli, da niso okej. Gospod minister, če bi jaz bila na vašem mestu, zanesljivo ne bi komunicirala na tak način, kot komunicirate vi, ker so namreč nedostojne vaše izjave in nedostojne so funkciji, ki jo zasedate. zasedate. Vso to nesramno tvitanje, vsa ta aroganca, žaljenje vseh, ki se ne strinjajo z vami, tudi žaljenje policistov nenazadnje, sodnikov, vse provokacije, vse to seveda vodi v znižanje zaupanja ljudi v policijo, ki so jo vaši predhodniki in predhodniki vaših predhodnikov s trdim delom, nekako da rečem v navednicah, zaslužili. Policisti so si s trdim delom zaslužili to, da so jih ljudje spet začeli spoštovati. In kaj ste naredili vi? Uničili ste ta ugled, z vsemi svojimi potezami in z vsem tem, kar vsakodnevno vi počnete. In mene to zelo žalosti, ker si policisti ne zaslužijo tega, ker, kar se mene tiče, imajo še zmeraj prenizke plače za to, kar počnejo. Tudi tisti, ki so ali na avtocesti, in tudi tisti, ki preiskujejo umore in še kakšne druge stvari; in ni korektno do njih, da jih obravnavate na ta način, in ni korektno do njih, da ste spustili, da tako rečem, to zaupanje v policijo na najnižjo možno raven. In kar je še bolj žalostno, tega ne bo možno sanirati v zelo kratkem času. Za to bodo spet potrebna leta, da bodo ljudje začeli zaupati policiji. Ko vas danes potem človek posluša, pa ne samo danes, v vseh vaših nastopih, so seveda krivi vsi drugi – Ustavno sodišče, ljudje, informacijska pooblaščenka, opozicija tako ali tako je katastrofa, da o globoki državi niti ne govorim, o medijih, protestnikih. Vedno, vedno so drugi krivi za to, kar vi počnete; in na ta način opravičujete vse te svoje res slabe stvari. Jaz bi vam res predlagala malo samorefleksije. Mogoče tudi, da, ne vem, se pogreznete vase pa malo razmislite, ker to ne vodi nikamor, ker to vodi v samo še večjo razdeljenost v Sloveniji; in to je za to državo slabo. To je slabo za naše otroke, ki bi radi verjetno v tej državi še živeli, ker si verjetno ne želimo, da nam vsi odidejo v tujino, da jih prvo mi tukaj šolamo, potem pa vsi odidejo. Zato bi vas jaz kljub temu prosila, da malce brzdate svoje hormone in svojo retoriko, ker bo boljše za vse nas. Če ne verjamete meni, kar verjamem, da mi ne, mi ne, potem preberite še tu pa tam kakšno anketo, ki govori o tem, koliko ljudi zaupa vladi. Ta vlada, Ta vlada, ko je nastala, je imela zelo zelo visoko zaupanje ljudi, pa poglejte, do kam je prišlo danes. Ali je za to kriva opozicija? Ali so za to krivi protestniki pa mediji? Ali so za to krivi, ne vem, informacijska pooblaščenka? Verjetno ne. ne. Zakaj je do tega prišlo? Pravzaprav pozabljate, da to vsak dan producirate sami. Tudi vse tiste farse z odloki, danes tako, jutri tako, z odpiranjem, zapiranjem občin, kuhanček – ne, na oni drugi strani ceste je pa kuhanček – da. Saj ljudje več ne vedo, kaj je prav in kaj ni, in ne vedo več, kaj je danes veljavno in kaj ni veljavno. Da se ne vračam na vse tiste izgubljene tovornjake, golfe pa prelete letal, še to, pa zgodbo z boxerji pa z nakupom orožja, bojne opreme, vojaških letal … Ni da ni. In tu so vzroki, zakaj je stanje takšno. Ne v globoki državi pa v opoziciji. Ker namreč vladanje z odloki je nedemokratično, saj si vi kot izvršilna oblast in cela vlada seveda jemlje pristojnost zakonodajne oblasti. Zakaj pa to počnete? Razlog je seveda manjšinska vlada. vlada. Poleg tega se ti odloki sprejemajo na nekih večernih sejah in začnejo veljati že naslednji dan. In sklicujete tiste nočne tiskovne konference in seveda to povzroča zmedo med državljani in to povzroča jezo med državljani. Ker je to enostavno neprimeren način spopadanja z epidemijo. Če se spomnite še vsega tistega, kar smo že v tem letu in pol pravzaprav pozabili, omejevanje gibanja na regije pa na občine, prepoved združevanja, potem prepovedi uživanja hrane na javnih površinah. Pa da vas še spomnim, prvič po 2. svetovni vojni ste nam tudi policijsko uro naredili. To so vse stvari, za katere bi seveda morali imeti podlago v zakonu, pa je nimate. Zato počnete to, kar počnete. Minister, jaz pač menim, da ni prav, da to počnete, da bi lahko tudi drugače; in sicer tako, da bi ljudje to razumeli. Vendar vi tega ne želite, zato ker očitno imate tendenco po nekem drugačnem načinu vladanja. In ta tendenca je napačna. Zdaj pa se moram še odzvati na to, kar je povedal gospod Reberšek iz NSi, ki tako rad vedno znova populistično nastopa in potem izbruhne v tistem svojem populizmu pa ponavadi odide. In tudi danes je tako, pa dobro, to me sploh ne moti. Govoril je o tem, da kaj bi v KUL pravzaprav počeli, če ne bi bilo STA pa delegiranih tožilcev. Pa mu jaz odgovarjam. Prvo Prvo moraš seveda problem ustvariti, da se potem hvališ, da si ga rešil. In verjetno res moraš biti čisto brez vizije, da nekaj takega počneš. Ker v vladi Marjana Šarca nismo imeli problema STA, ker se je vlada zavedala svojih dolžnosti in jih je tudi opravljala. Potem je gospod Reberšek govoril tudi o o nekem fizičnem blokiranju Pohoda za življenje in se ob tem seveda spraševal, če smo normalni. Jaz mu moram povedati, da smo normalni, da pa si ne želim, da se zgodi to, kar je nakazal predsednik NSi – krščanskih demokratov v enem od svojih intervjujev, ko je povedal, citiram, »da bi splav otežil«. Jaz upam, da nam ne boste prepovedali splava, ker nam to dovoljuje ta knjižica v 55. členu. Jaz upam, da komu ne pade na pamet, da bi šli po poti Poljske. Srčno upam, da ne razmišljate o tem. In potem je taisti populistični gospod povedal, da 17 ur ste tukaj sposobni sedeti, pazi, ne pa pritisniti na gumb in ljudem zvišati plače. Jaz domnevam, da je tukaj mislil na Zakon o dohodnini, pa mu moram povedati, da ste Zakon o dohodnini umaknili v koaliciji sami. Zakaj? Ker ste očitno ugotovili, da nimate dovolj glasov, glasov, ker še niste dovolj »strli jajc« komu, ki vas seveda podpira pa se izdaja za neko opozicijo. Še večji problem pa ima NSi – veste, kje? Pri interpelaciji v petek, ko smo govorili o ministru Vizjaku, ko so tako poetično, krščansko, bogaboječe povedali, da da minister Vizjak ne uživa več naše podpore. Na ta način so zelo epsko zaključili. In potem, glej ga zlomka, niso bili sposobni stisniti na tipko. Ne moreš verjeti. To je ta dvoličnost, ki jo pri NSi gledamo že cel mandat. Govorijo eno, delajo pa drugo. Zato, kot rečeno, upam, da se ne boste spomnili vsi skupaj v tej koaliciji, da bi nam prepovedali splav. Naj zaključim. V LMŠ bomo seveda podprli interpelacijo, ki smo jo sopredlagali, ker si niti v sanjah nismo mislili, da bomo v roku leta in pol prišli na ta nivo, na katerem smo. In ne, nismo vsi isti, in hvala bogu nikoli ne bomo. Hvala.

se nekako odzvati tudi na odgovore, ki ste jih že podali. Najprej bi morda omenil dve stvari, o katerih ste danes govorili pa tudi že v preteklosti, in sicer gre za dva dokumenta, ki ste ju izpostavili. Prvi se nanaša na tisti dopis generalne direktorice policije, ki nekako cilja na ureditev Nacionalnega preiskovalnega urada, in drugi dopis, kjer naj bi tudi že v prejšnji vladi bile predlagane uvedbe mandatov. Kolikor vem, mene so pač takrat, ko sva bila skupaj na oddaji, seveda ti dokumenti malo zanimali. Malo sem gledal po medijih, malo spraševal in moram reči, da kolikor vem, je takratni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge za ministra Poklukarja pripravil neke usmeritve, ki so temeljile na podlagi nekih nadzorov, ki so bili izvedeni na Upravi kriminalistične policije, menda, in pa tudi na Nacionalnem preiskovalnem uradu. In te usmeritve je nato menda dobila generalna direktorica policije z namenom, da se te razmere ali pa ta razmerja med Upravo kriminalistične policije in NPU uredijo, ker naj ne bi bila komunikacija ta prava oziroma ni prihajalo do nekih sprotnih izmenjav podatkov. Baje da so bila izdana potem neka navodila, ki so te razmere uredila, in ko sta ko sta vodenje prevzela takratni, mislim, da je bil, gospod Lindav na UKP in pa Muženič na NPU, je to sodelovanje steklo in ni bilo nikakršnih težav več. Nikakor pa, kolikor vem, takrat policija ni spreminjala, niti predlagala sprememb Zakona o organiziranosti in delu v policiji glede NPU. In te spremembe so se zgodile seveda potem, ko se je zamenjala vlada, in takrat seveda se je tudi v tem zakonu, o katerem govorim, Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, položaj direktorja NPU razvrednotil, ker so takrat umaknili ta uradniški svet za direktorja NPU in s tem ga postavili potem na nivo, bom rekel, nekega vodje sektorja. In če še toliko povem, da je prvi avtonomijo nekako vzel ali pa jo pričel jemati s spremembo Zakona o organiziranosti in delu v policiji takratni minister Gorenak leta 2012. Kar se pa mandatov tiče, pa moramo reči, da v prejšnjem sestavu vlade seveda niso bile predlagane uvedbe mandatov. Še manj pa, da bi bilo to storjeno na tak način, kot se je zgodilo. Te mandate

na podlagi vprašanj oziroma pobude MNZ, da se opredeli policija do predloga sindikatov, ki naj bi nekako predlagali te mandate. In menda je to obrazloženo na način, da policija seveda nima nič proti mandatom, da se nekako uredijo v zakonu, vendar pa je v dopisu poudarjeno, da pri tem ne sme priti do vpliva politike ali pa tudi sindikatov na drugi strani, da morajo vodje ocenjevati tako nadrejeni kot tudi seveda podrejeni; in ne politika. In da mora biti ob tem vzpostavljen model nekih kompetenc in karierni sistem. Ključno je, da bi bil vzpostavljen karierni sistem. In bistveno je tudi to, da se ta sprememba ne bi smela zgoditi čez noč, in to je pomembno, da se poudari. Bolj pomembno je, da so točno določena predhodna strokovna merila in kompetence, po katerih se bodo vodje imenovale, kot pa to, da se to uvede ali ne uvede. ne uvede. Potem se je zgodilo ravno nasprotno, na presečni datum je prišlo do tega, da so vsi dobili sklepe o prenehanju položaja. In zgodbo pravzaprav že poznamo. In to je pravzaprav tista resnica glede mandatov. Ne gre za to, da si je prejšnja vlada ali pa prejšnje vodstvo Policije prizadevalo, da bi se ti mandati uvedli; pač pa so se nekako odzvali na intenco sindikatov, ki so poskušali ali pa ki so predlagali to zadevo. Da se vrnem še malo nazaj na Nacionalni preiskovalni urad. Po nastopu te vlade in po imenovanju aktualnega vodja Nacionalnega preiskovalnega … oziroma aktualne vodje Nacionalnega preiskovalnega urada so se dogajale diskreditacije nekaterih tam zaposlenih, in to pretežno takih, ki so delali na odmevnih primerih. Ljudje in mnogi poslanci koalicije ste že pozabili na en dogodek in pa eno diskreditacijo enega od kriminalistov NPU. Govorimo, ko je gospod Zmago Jelinčič Plemeniti postavil poslansko vprašanje, zakaj se je zgodilo oziroma ali je res, da se je zgodilo, da si je preiskovalec od nekega občana sposodil 6 tisoč evrov za navidezni odkup prepovedane droge in jih ni vrnil. Takrat seveda sem jaz sam postavil poslansko vprašanje, minister, vam in vprašal, ali se je to res zgodilo. Kolikor vem – in takrat potem so tudi mediji pisali – je Policija pripravila odgovor, da se to ni zgodilo, vi ste pa meni odgovorili, da, bom kar citiral, »izpovedba neposredno oškodovanega v konkretni zadevi potrjuje resničnost dogodka, da si je torej uslužbenec Nacionalnega preiskovalnega urada od njega sposodil denar v višini 6 tisoč evrov, ki naj bi bil namenjen navideznemu odkupu prepovedane droge, tega denarja pa mu uslužbenec Nacionalnega preiskovalnega urada nikoli ni vrnil«. Če gledam članke, ki so se v zvezi s tem še pojavljali v medijih; Dnevnik, z naslovom Jelinčič in Hojs preiskovalca NPU diskreditirala ob pomoči preprodajalca orožja. Tukaj potem piše, da je Specializirano državno tožilstvo to obravnavalo, da niso ugotovili ničesar, da gre za konstrukt in da se stvari dejansko niti niso zgodile. Kakorkoli že, ta oseba, kolikor sem seznanjen, ni več na NPU, ampak je šla delati na sindikat, direktorica mi je takrat povedala, da po lastni želji. Seveda po lastni želji, ker si enkrat diskreditiran. Minister, vi se niste nikoli odzvali potem več na to. Človeku se je zgodila krivica. Očitno se je zgodila krivica. In žal nobenega odgovora ni bilo. Tukaj, v Državnem zboru smo valjali njegovo ime, zdaj jaz ne vem, na katerih primerih je delal, verjamem pa, da so se seveda ukvarjali z mnogočem na NPU in z najbolj nujnimi primeri. Verjamem, da se je tudi tu. Morda bi bilo zanimivo kdaj ugotoviti, na katerem primeru je delal in zakaj je pravzaprav do te diskreditacije sploh prišlo. In moram reči, da me ta stvar še vedno malce žge in boli, zlasti zato, ker že v štartu niso bili na moje poslansko vprašanje dani relevantni ali pa, bom rekel, neki realni odgovori, temveč je šlo bolj za to, čigava bo obveljala. Tukaj se seveda lahko dotaknem tudi medijev, sami ste pač povedali, da v Sloveniji nimamo uravnoteženih medijev. Mediji, ki se imenujejo mainstream mediji, po moji oceni so uravnoteženi. Veste, zakaj tako razmišljam? Razmišljam zato, ko smo na oblasti, bom rekel, ta leva politična opcija, ravno ti mediji klofutajo, bom rekel čisto po domače, tudi nas. Poleg seveda desnih medijev kritično pišejo tudi ti levi o nas in moram reči, da seveda gredo tudi nam malo na živce, ampak tako pač je. In če ti mediji kritizirajo vsakokratno oblast, lahko rečemo na nek način, da so uravnoteženi. Tega pa ne moremo reči za tiste medije, ki so blizu vaše stranke. Jaz ne vem, če bom kdaj doživel, da bo recimo Nova24TV objavila novico, da je predsednik Vlade ali pa minister, da ne izpostavljam ravno njega, ravnal napak ali pa ali pa da se ne bi strinjala z neko njegovo objavo, z njegovim ukrepom, z neko izjavo. Če kje manjka ta uravnoteženost, potem manjka na tem mestu. Zato tako vse povprek obtoževati neke medije, da so režimski. Seveda so eni na eni, drugi so na drugi strani, ampak vsaj ti mainstream mediji, se mi pa zdi, da ravno delajo s tega naslova, ker pravzaprav vsakokratno oblast kritizirajo. In pravzaprav je samo še stvar, kako ti to kritiko sprejmeš. Jaz verjamem, da so včasih krivični tudi do vas osebno, pa vendarle moramo nekaj več prenesti. Tudi do mene so bili, so in bodo, če se bom še ukvarjal s politiko, zato menim, da ne moremo kar vse povprek, kadar nam nekaj ni povšeči, potem tudi takoj obtoževati. takoj obtoževati. Velika večina je bila že povedana, se mi je pa zdelo prav, da omenim to zgodbo tega kriminalista in pa te, sedaj že lahko rečemo, lažne obtožbe ali pa tudi namenske diskreditacije, da se tega človeka na nek način označi za goljufa, ne vem, zakaj. Da si nekdo sposodi 6 tisoč evrov od nekoga, zato da bo šel v navidezni nakup prepovedane droge, skorajda ni verjetno; in zato sem tudi postavil to poslansko vprašanje. Pa vendarle moram reči, da bi bi bilo treba reči zadevo do konca. In tudi, minister, z vaše strani bi bila dobrodošla kakšna beseda na to temo in da se končno temu človeku nekaj pove. Hvala lepa.

Moram reči, da imam srečo, da sem na vrsti za kolegom Bakovićem, ki je za razliko od velike večine predlagateljev oziroma predstavnikov KUL-a, ki se ukvarja s patetiko, fikcijo, lažmi, zavajanji, govoril zelo korektno in tudi zelo

2 %. Čeprav ministri tisti dan trpijo, pa upam, da bodo potrpeli, če bo s tem KUL izgubil še procent ali dva za vsako interpelacijo. Jaz pa moram reči, da za razliko od kakšnega prejšnjega ministra za notranje zadeve, ki je po mojih osebnih izkušnjah, lahko povem, deloval zelo hinavsko, ko je nekaj javno obljubil, naredil potem pa čisto drugače, spoštujem kolega Aleša Hojsa ravno zaradi tega, ker on pove resnico in pove jo direktno. Ne zavija nobene laži v celofan in zato verjamem, da je še veliko bolj na tnalu vseh tistih, ki jih resnica v slovenski politiki bega. Ko sem prebral to interpelacijo, moram reči, da sem si zraven napisal – smešni argumenti, ki bolj služijo za osebni napad kot pa kakšno resno politično debato ali glede na delo notranjega ministrstva ali pa na delo policije. Jaz pa moram reči glede na to, da sem tukaj sedel tiste tri mandate, ko je bila tako imenovana leva oblast na vladi, in zadnjih 8 let, se je v zadnjih 18 mesecih pod vodstvom gospoda Hojsa veliko spremenilo. Če samo pogledamo predsedovanje, ki ga na žalost slovenski mediji nikakor nočejo pokrivati, pa nisem tukaj v vlogi odvetnika kolega Aleša Hojsa, ampak samo uspehi njegovega ministrstva in njegove ekipe znotraj predsedovanja so lahko en velik kompliment. Ampak namesto komplimentov v Sloveniji doživijo ministri, ki delajo, interpelacijo. Jaz moram reči, da sem pa zelo vesel, da po vseh teh letih, ko smo neuspešno pritiskali na leve ministre na položaju notranjega ministra, da smo se končno lotili prijave fiktivnih prebivališč, da smo to ne samo uredili, ampak se kažejo že s številkami konkretni rezultati. Sam prihajam iz Posavja in vem, kakšne probleme smo imeli v Posavju s to tematiko; in zadeve se rešujejo. In zadeve se pod tem ministrom rešujejo tudi na področju romske problematike. Vprašajte župane občin, kjer se soočajo z romsko problematiko. In rečejo – končno se pod vodstvom Aleša Hojsa in v sodelovanju z ostalimi ministrstvi zadeve na tem področju premikajo. Ne dogaja se več, da smo Slovenci drugorazredni, ampak da so Romi obravnavani po enaki zakonodaji, kot velja za vse nas. Za uvod morda dovolite še tri pohvale, ker prihajam iz Posavja. Po tistem, ko nam je Katarina Kresal vzela policijsko upravo v Krškem in ko smo posavski poslanci ne glede na politično opcijo skušali pojasniti ministrom za notranje zadeve, kako bi bilo fino, ker gre za obmejno pokrajino oziroma regijo, da bi nazaj dobili Policijsko upravo Krško; smo tik pred tem, da v začetku leta 2022 stvari tudi dejansko doživijo. Nenazadnje pa so na Policijski postaji Brežice dobili tudi specializirano enoto za nadzor državne meje. Sam osebno pa se tudi s tega mesta, ker v naši občini se to premalo sliši, zahvalim ministru za posluh glede strelišča Radna. Tako Zakon o orožju, ki je bil sprejet, ki bo zmanjšal jakost zvoka, pa tudi dogovori, ki potekajo z Občino Sevnica, so na pravi poti. Prej 8 let ni bilo posluha za prebivalke in prebivalce Boštanja in pa Sevnice, pod tem ministrom ne samo da se poslušamo, minister ali pa državni sekretar pridejo osebno na kraj, kjer se stvari dogajajo, in jih skušajo skupaj z lokalno skupnostjo reševati. Mi je pa bilo zanimivo, ko je prej predstavnica LMŠ rekla, kako imajo v policiji prenizke plače. Le kaj je počel njihov minister gospod Poklukar? Nič ni počel. Najlažje je preživeti ministrsko funkcijo, če 4 leta sediš v svojem kabinetu, si tiho, ne poveš resnice in ne zavihaš rokavov. In ta minister, ki ima za nagrado interpelacijo, je priskrbel višje plače policistom. Toliko o tem, ko poslanci LMŠ govorijo o prenizkih plačah, ko so bili pa na oblasti, pa niso za to nič naredili. Sam sem nekaj časa bil član preiskovalne komisije in moram reči, da v bistvu na vsaki seji mi je bilo bolj patetično, ko se dela zgodba, ker se je pet ljudi zamenjalo z drugimi petimi ljudmi, se iz tega dela neka fama. Pet ljudi je užaljenih, pet ljudi pa ima nove možnosti, da tako kot ta minister zaviha rokave in začne reševati in odkrivati različne Miki Miške in pa Jake Racmane v slovenskih kriminalnih združbah. Jaz iz tega ne vidim nobenega bavbava, čeprav pa tisti, ki so najbolj aktivni v tej preiskovalki, želijo na vsak način nekaj najti; ampak kjer ni ognja, ni niti dima. In potem ko sem imel občutek v zadnjih 5, 6, 7, 8 letih, da je NPU bolj v fazi ščitenja pravih, da ima zdaj taisti NPU z drugo šefico probleme, ker želi iz posameznih fajlov umakniti stopnje zaupnosti, da bi ne samo policija, predvsem pa slovenska javnost videla, da je treba odkrivati kriminal, ki ga je v Sloveniji na žalost še vedno preveč. Za zaključek pa dovolite še nekaj glede protestov. Jaz imam tukaj pred sabo Zakon o javnih zbiranjih, ki sem ga, mislim da, začel zelo redno pregledovati od leta 2002, ko sem postal predsednik enega lokalnega društva, ki je na leto organiziralo okoli 8 do 10 zadev, ampak to ne manjših. Če se lahko še enkrat pohvalim, organizirati prireditev, ko se vpišeš v Guinnessovo knjigo rekordov z 18 tisoč obiskovalci, ki prinaša visoka varnostna tveganja na več zadevah, se z zanimanjem vedno sprašujem, kako lahko vsi podpirajo nezakonite proteste. 11. člen Zakona o javnih zbiranjih: »Organizator shoda mora shod prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator prireditve pa najmanj pet dni pred dnevom prireditve.« In to, kar se dogaja tam na trgu oziroma po ljubljanskih ulicah, je v posmeh vsem tistim resnim predstavnikom društev in organizacij marsikje po Sloveniji, ko se trudijo biti ali na policijski postaji ali pa na upravni enoti in prijavljajo prireditve in shode, zbirajo dokumentacijo, ni da ni, kaj vse je treba to narediti. In če prebiram tukaj samo še 6. člen glede omejitev in pa 10. člen – splošne dolžnosti organizatorja, moram reči, da je policija pri teh nezakonitih shodih še preblaga. Ko fantje ali v dežju, ali v soncu, ali pa v mrazu tiho prenašajo zmerjanje, verbalne in kakšne druge tudi, fizične; in potem naj se sodi tem policistom, češ kakšni so ti policisti. Policisti, ki delujejo v skladu z zakonom, so očitno za KUL koalicijo del rešitve, zame osebno pa so del problema. S tega mesta vrhunsko delo policije in če pride kakšen državni sekretar po koncu izgredov koga vprašati, kaj se je dogajalo, mislim, da je to samo njegova dolžnost, da preveri, da je bilo vse v skladu z zakonom, skratka, da se je vsaj policija držala zakonov, če se jih tisti, ki se skrivajo pod nezakonitimi protesti, ne znajo. Skratka, jaz predlagam, da se v naslednjih tednih, dnevih, če se bodo spet še pojavljali protesti, da imajo vsi policisti pri sebi Zakon o javnih zbiranjih in ga delijo, morda pa se bo našel tudi organizator shoda. In potem je treba njega oglobiti oziroma z njim postopati tako, kot se postopa z vsemi tistimi, ki že samo, če nepravočasno prijavijo prireditev. Jaz mislim, da Aleš Hojs korektno in konkretno dela, zato je trn v peti in zato si zasluži že drugo interpelacijo, ampak tudi tokrat jaz interpelacije ne bom podprl. Gospod Hojs, uspešno delo do konca mandata, pa verjamem, tudi v naslednjem! Hvala.

V razpravah zadnje čase se zelo pogosto dogaja, da stranka SDS oziroma njeni poslanci vsepovsod vidijo razno razne Mike Miške in Jake Racmane, ampak zgolj in samo oni, mene bi veliko bolj skrbeli kikiriki ministri, ki jih vidimo vsi ostali. En tak primer je danes v dvorani, na tnalu, minister Hojs, na tnalu za interpelacijo, ki smo jo vložili; in vložili smo jo z zelo dobrimi razlogi. Če potegnem črto in ostrižem razpravo politične korektnosti, povem naravnost, ima minister Hojs v tej vladi en in en sam mandat, to je, da za stranko SDS prevzame policijsko vertikalo. Tudi to ni abstraktna želja, ki bi se porodila v glavi Janeza Janše, ampak servisira zelo konkretne politične cilje, da se zaščiti organiziran kriminal, kot se odvija pod aktualno vlado in kot so ga akterji aktualne vlade izvajali že prej. To je dolga zgodba na kratko – misija ministra Hojsa. Kadrovsko si podrediti policijo, zato da bo policija zaščitila organiziran kriminal, namesto da bi ta organiziran kriminal preganjala. preganjala. Kako pa drugače, ko je pa ja največja, najuspešnejša kriminalna združba, ki jo v tej državi imamo, stranka SDS na čelu z donom Janezom Janšo. Za kontekst moram v začetku izpostaviti čisto idejnopolitično, kaj je policija in kakšno funkcijo v današnji družbi opravlja. Policija je represivni aparat države, ki po definiciji brani družbeni red. Slovenija je kapitalistična država z zelo velikimi neenakostmi, kot je to, da ima lahko nekdo v lasti več sto milijonov evrov premoženja ali pa več deset milijonov evrov premoženja; po drugi strani pa morajo revne upokojenke shajati s 500 evri penzije pa 250 tisoč ljudi imamo v revščini in tako naprej in tako naprej. No, naloga policije v taki državi je, da brani uzakonjeno neenakost takrat, ko režimska propaganda odpove. Rečeno bolj preprosto, naloga policije je, da brani bogataše, če se jim reveži in delavci organizirano uprejo. Ne glede na to, da ljudje v tej državi še vedno policijo razumemo in vidimo skozi kriminaliste, ki naj preganjajo organiziran kriminal, pa skozi prometnike, ki vodijo promet, navsezadnje na tak državljanski način policijo tudi razumejo običajni policisti, ki v njej službujejo. In tako so šle stvari do pred dveh let nazaj, ko se je zgodil minister Hojs. Skupaj z ministrom Hojsom se je pregon kriminala prevedel v zaščito kriminalcev na oblasti pa policija se je spremenila iz organa javnega reda v organ ustvarjanja nereda. Seveda je oboje povezano s kadrovsko podreditvijo policije. Da je bila ta zelo visoko med prioritetami aktualne vlade Janeza Janše, se je pokazalo že na prvem vladnem zasedanju 13. marca. 13. marca je vlada zamenjala vrh policije, kamor je postavila vojščaka SDS Antona Travnerja, človeka, osumljenega zlorabe javnih sredstev, ki mu je nato hitro sledila še menjava prvega kriminalista. To je takrat postal funkcionar Slovenske demokratske stranke Vojko Urbas, ki je bil pred tem vpleten v spolno nadlegovanje in je deloval kot specialist za prisluškovanje in druge posebne metode. Zakaj, le zakaj bi nekje na vrhu Policije stranka SDS želela videti specialista za prisluškovanje in druge posebne metode?! Verjetno po 30 letih v tej državi Republiki Sloveniji ne potrebujemo preveč domišljije, da bi ugotovili, za kaj pravzaprav gre. Tretji korak v podrejanju slovenske policije je bilo obglavljenje slovenskega FBI, to je Nacionalnega preiskovalnega urada, ki se je nazadnje zavezalo z imenovanjem Petre Grah Lazar na vrh tega Nacionalnega preiskovalnega urada. In tu mogoče najbolj plastično lahko vidimo, kako vlada Janeza Janše policijo razume kot organ, ki naj zaščiti njene rabote in njena kriminalna delovanja, namesto da bi kriminal preganjala. Petra Grah Lazar, funkcionarka, ki je prevzela vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada, je tesna prijateljica samooklicanega doktorja davčnih utaj, arestantskega cimra, ki preganja vse po vrsti, ki mu niso povšeči, skriva premoženje pri svojih družinskih članih, samega sebe v Bosni, vozi se z maseratijem, medtem pa uradno sam ne prejema premoženja. Seveda govorim o svetovalcu predsednika Vlade Janeza Janše Roku Snežiču, ki je med drugim tožbo vložil tudi proti meni, in je to tožbo tudi izgubil. In seveda Petra Grah Lazar, kaj si predstavljate, da bo svojega tesnega prijatelja preganjala? Nikakor ne. Nikakor ne, še posebej zato, ker je Rok Snežič tesno povezan s stranko SDS in sodeluje v kriminalni združbi, mednarodni kriminalni združbi, ki je v raznoraznih državah – od Avstrije do Cipra, od Madžarske in Slovaške naprej – od leta 2016 dalje oprala 22 milijonov evrov. Zdaj pa pazite. Del denarja od teh 22 milijonov evrov se je zlil tudi v parastrankarsko trobilo največje vladajoče stranke SDS, to je v Novo24TV. Ta oprani denar je dovedel tudi tista sredstva, ki si jih je od gospe Đuđić želela izposoditi Slovenska demokratska stranka pred zadnjimi volitvami. In se cela slika zelo hitro sestavi skupaj. Ta vlada kriminala ne preganja, ta vlada za zaščito svojega kriminala podreja policijo lastnim strankarskim strankarskim vojščakom. In seveda, ko se ljudje postavijo na zadnje noge, se uprejo tovrstnemu načinu vladanja s terorjem in dobesedno plenjenju vsega, kar ni pribito, kaj se zgodi? Spet na pomoč oblasti priskoči taista policija, tokrat kadrovsko že dodobra prežeta in kritični glasovi ustrahovani. Pa dobimo prizore, kot smo jih lahko gledali v oktobru, ko je bil zaplinjen celoten center Ljubljane, vključno z ljudmi, ki sploh niso protestirali, originalni protestniki tam niti niso ustvarjali kakršnegakoli nemira, ampak vladi na čelu z ministrom Hojsom se je mudilo z razkazovanjem svojih represivnih mišic, zato ni odvrgla na center Ljubljane samo 400 kanistrov plina, ampak je dodobra ta center zalila tudi z vodnim topom. Mislim, da so vse to zelo zgovorni razlogi, zakaj mora minister svojo funkcijo zapustiti, prav tako pa mora svojo funkcijo zapustiti tudi aktualna vlada Janeza Janše. Za zaključek pa moram dejati, da pričakujem od naslednje vlade, da bo vsa ta sporna imenovanja, kadrovanja, za katere tudi minister Hojs pravi, da ni imel zraven nobene roke – mogoče to delno celo drži, če vemo, da se vse niti v tej vladi stekajo v Trstenjakovo in v roke enega človeka –, da bomo vse to, kjer je prišlo do suma strankarskega imenovanja svojih pristašev na vodilna mesta v Policiji, v naslednjem mandatu pod eno drugo vlado seveda popravili. Janez Janša neprestano trdi, kako se bori proti neki globoki državi, ki je v resnici nikjer ni, samo zato da sočasno ustvarja pa dejansko obstoječo globoko državo na čelu s policijo Republike Slovenije. Policija, ki se je ne bo komandiralo preko izvoljenih predstavnikov in strokovnjakov znotraj policijske vertikale, ampak policija, ki bo delala po strankarskih navodilih iz štaba Slovenske demokratske stranke.

kanister je stara nemška beseda, bi rekel ponemčena. Običajno se uporablja za količine nekje od 15 morda tudi do 40 litrov in seveda je povsem nemogoče, da to, kar navajate, da bi policija uporabila 400 kanistrov solzivca. Nihče ni uporabljal kanistrov, ampak so uporabljali za to primerne izstrelke, ki pa so seveda tudi po 40-krat manjši, govorim o količinah, kot pa je kanister v